Уважаеми колеги, продължаваме днешното заседание с Парламентарен контрол. Новопостъпили питания за периода 21 юли – 27 юли 2017 г. – няма. Писмен отговор от: - министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Георги Търновалийски; Търновалийски; - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Кристина Сидерова; Сидерова; - заместник мистър-председателя по правосъдна реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народния представител Миглена Александрова; Александрова; - министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Десислава Тодорова; - министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народния представител Анелия Клисарова; Клисарова; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Анелия Клисарова и народния представител Ирена Анастасова; Анастасова; - министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Георги Йорданов; - министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Теодора Халачева; Халачева; - министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос от народния представител Теодора Халачева; - министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Теодора Халачева; Халачева; - министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Ахмед Ахмедов; - министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Виолета Желева; Виолета Желева; - министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов; - заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народните представители Филип Попов и Цветан Топчиев; - министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народните представители Филип Попов и Цветан Топчиев. Цветан Топчиев. - министъра на правосъдието Цецка Цачева на въпрос от народния представител Кристина Сидерова; Сидерова; - министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Георги Търновалийски; - министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народните представители Николай Иванов и Иван Генов; и Иван Генов; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Бюрхан Абазов;

Николай Цонков; - министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представите Милко Недялков; - министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народните представители Александър Александров и Красимир Велчев; Велчев; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на два въпроса от народния представител Донка Симеонова; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Нина Миткова;

Процедурата ми е по начина на водене към Вас, господин Главчев. Моля да обърнете внимание, тъй като Вие, като председател на Народното събрание, трябва да съблюдавате и за спазване на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който е закон не само за народните представители, но и за тези, които са функция на избора на Народното събрание и изпълнителната власт. Зададен от мен въпрос към министъра на вътрешните работи, съобразно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в писмен вид като отговор, трябваше да получа днес като последен срок. Той е във връзка с проверката, разпоредена от министъра на вътрешните работи, на всички пътуващи в моторни превозни средства, не само на водача на моторните превозни средства, и е изключително важен от гледна точка на съображенията, които съм излагал. Самият факт, че не получавам отговор, води до логика, свързана с прикриване на мотиви и заповед, с която е разпоредена тази проверка. Обръщам Ви внимание, че Правилникът, съобразно който трябваше днес да получа отговор, не е спазен. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Декларация от името на парламентарната група на „БСП за България“: „Това е последният работен ден на първата сесия на Четиридесет и четвъртото народно събрание. Днес трябва да дадем отговор на въпроса: успяхме ли като народни представители, чрез нашата работа тук, да бъдем полезни на страната си? Ще се опитам да започна с положителното, с добрия пример, давайки си сметка за сложните геополитически процеси на Балканите, Европа и света. Въпреки ролята си на опозиция, ние – парламентарната група на БСП, декларирахме, че сме готови да водим диалог и да постигаме съгласие по въпроси с голяма значимост, а именно защита на националните интереси на страната по въпроси, свързани с външната политика и националната сигурност. За нас това е успешното провеждане на председателството, бъдещето ни в Европейския съюз, гарантиране суверенитета на страната, защита на националните граници и защита сигурността на всеки един български гражданин. За съжаление, успяхме само два пъти. Първият път бе приемането, по наше предложение, на обща Декларация, относно погрома на Македонския парламент. Вторият път бе вчера, когато, отново по темата Македония, подкрепихме обща Декларация за подкрепа усилията за подписване на Договора за добросъседство между двете държави. Добре, че по тази толкова болезнена от историческа гледна точка и толкова емоционална за всеки българин тема, намерихме единодействия и показахме последователност! До тук с положителните примери. Остана неразбрано нашето добро намерение важните външнополитически решения да се вземат след обсъждане в българския парламент. Отказахте възможността да изработим български сценарий за развитието на Европа, отчитащ и защитаващ националния интерес – да не допуснем България да бъде изтласкана в периферията на европейския проект. Няма как нашият глас да се чува в Европа, да имат тежест нашите позиции, ако преди това не сме постигнали национално съгласия по тях в Република България! Вместо разговор за приоритетите и съдържанието на българското председателство, ние започнахме да търсим кой открадна парите в НДК. Колкото и да не искате, НДК се превърна в символ на нашето председателство. Нека обаче се върнем в началото на нашата работа. След дълги и мъчителни преговори, или по-точно пазарлъци и договорки, в Четиридесет и четвъртото народно събрание се състави мнозинство, излъчило кабинет № 3 на Борисов. За пореден път българските граждани се оказаха излъгани. Дойдохте на власт от тяхно име и точно заради тази власт ги продадохте. Започнахте със скандални кадрови назначения и лобистки законопроекти. Заложихте на езика на омразата и чертаене на разделителни линии в българското общество. Най-страшното нещо в политиката е да лъжеш гражданите, използвайки ги само в качеството им на електорат, и след изборите да не държиш на обещанията си! Първото обещание, което забравихте, е за минимална пенсия от 300 лв. и преизчисление на всички пенсии. Задоволихте се с имитация на политика и решение на парче – над милион и половина български пенсионери не получиха никакво увеличение. Нещо повече – цинично противопоставихте пенсионерите с осигурителен стаж и възраст на пенсионерите с пенсии за инвалидност. Гласувахте против нашето предложение, на парламентарната група на БСП, за преизчисляване на всички пенсии. Това предложение щеше да реши редица наболели проблеми, да покаже ангажираност на народните представители със социалната тематика, да премахне голямата ножица между старите и новоотпуснатите пенсии. Така хората, упражняващи една и съща професия, с един и същ осигурителен стаж щяха да получат много по-справедливи доходи. Следващите излъгани се оказаха заетите в сектор „Сигурност“. Много добре знаете, че няма как да гарантираме националната сигурност и борба с престъпността, ако не мотивираме служителите, които са заети в тях, и не обезпечим финансово и технически тяхната работа. Вместо осигурена модернизация на проектите в Българската армия, Вие ги спряхте и ги отложихте за следващата година. Обещахте попълване на щата на МВР и присъствие във всяко населено място на униформен полицай. Каква е реалността? Те ходят със скъсани обувки и трябва сами да си купуват униформите, за да отидат на работа. За голяма заслуга отчетохте промените в Закона за МВР, даващи възможност липсващите дрехи да се заменят с пари, но това, колеги, е тяхно законово право. Просто държавата досега не го изпълняваше. Министърът на вътрешните работи не разбира аргументите и исканията на собствените си служители. Неговото разбиране за работа в сектора на сигурност е: колкото повече ни слушат и следят, толкова по-добре.

Свидетели сме на безпрецедентно насилие над личността. Няма ред, няма държавност, няма държава! Всеки краде и бие, където му падне. Погледнете само последната седмица пребити на улицата нотариуси, известен журналист от БНТ в центъра на София, а завчера – показно убийство в Пловдив. Обявихте образованието за приоритет. Разбира се, това са само думи, защото, когато беше необходимо, не подкрепихте предложението за промени в Закона за семейните помощи за деца. Искахме да разширим обхвата на помощите и подкрепата на семействата с ниски доходи, имащи ученици във втори, за да може първият учебен ден за тези семейства, за техните родители, наистина да бъде празник. Въпреки очевидната необходимост от промени в Закона за предучилищното и училищното образование, отказахте да приемете нашия Законопроект. За пореден път поставяте под риск успешното започване на учебната година. Така мога да изреждам до безкрай отказа на ГЕРБ да изпълни поетите ангажименти в предизборната кампания и да следва трайно политиката си, да бъде политически демагог в най-новата ни история вече повече от десет години. Ще спомена няколко истински доказателства, подкрепящи този извод: ще напомня за укриване и бездействието на институциите при установеното наличие на завишена стойност на уран в питейната вода в Хасково, скандалите и проверките при строителството на магистрали и санирането на жилищни сгради, НДК и скандално комичната история със суджука от последните дни. Като етикет на Вашето управление се налагат скандалите и злоупотребите. Моделът НДК е еманация на управлението на ГЕРБ – както Вие му казвате, „видими резултати”, само че, когато дръпнеш завесата, там прозират нагласени поръчки, злоупотреба с власт и корупция. При избирането на това правителство заявихме, че тази коалиция е опасна и залага нестабилност в България. Днес се разбира от всички, че сме били прави. Вчера бе публикувано поредното социологическо изследване. От него се вижда, че близо два пъти повече хора са тези, които са разочаровани от правителството на Борисов, спрямо тези, на които то вдъхва надежда. Близо 40% от хората живеят с усещане за влошаване на материалния стандарт и на домакинствата си. Такова е положението на страната ни днес. Явно разбрахме, че суджукът, образно казано, и буквално, е за Премиера. Но тук възниква въпросът: колко хора могат да се наредят на масата за суджука и кой ще го споделя? Суджукът според силата, а не според потребностите – това е моделът на управление на ГЕРБ. При първото правителство на Борисов 1 беше пицата на Дянков, при правителството на Борисов 3 – суджукът. Три месеца след избирането на правителството продължавате да нямате законодателна и управленска програма. Но за какво ли Ви е тя? Нали си имате власт, пари и обществени поръчки! Борисов води външна политика без да има яснота за държавната политика в собствената си страна. Азбучна истина е, че външната политика е продължение на вътрешната. Какви интереси защитава правителството, след като не може да съумее да ги формулира на родна почва? Ако не си наясно какво искаш да направиш у дома, как ще го защитиш навън? Като антипод на всичко това, се изправи парламентарната група на „БСП за България“.

че БСП е истинската управленска и политическа алтернатива на ГЕРБ. Ние не излъгахме и не предадохме нито един от тези близо 1 млн. избиратели, които дадоха доверието си за нас. Системно и последователно изпълнявахме всичките си ангажименти и в борбата с бедността и големите социални неравенства, и в подкрепа на българското производство на българските храни, и в едно достъпно и качествено образование, отчитащо потребностите на икономиката на страната, подкрепата на младите хора и за възрастните хора. С нашите законопроекти, проекти за решения и парламентарни въпроси Парламентарната група на БСП се очерта като най-активната в този сезон на Четиридесет и четвъртото народно събрание.

От името на парламентарната група на ГЕРБ думата има председателят на групата народният представител Цветан Цветанов.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 се полагаше да бъдем първи, които да прочетем нашата „Декларация“ във връзка с приключването на тази сесия. Дадохме шанс и възможност БСП да се поправят и да бъдем позитивни, когато завършваме една сесия,

Явно може би това, което ще остане като емблема за тези избори и за начина, по който БСП увеличиха парламентарната си група беше благодарение на разговорите с представители, които бяха осъдени и излежават присъдите си в затворите, за да купуват успешно съответните гласове и да повишат електоралната си подкрепа. Уважаеми колеги, виждам, че вече искате да сложите етикет за управлението „Борисов 3“ – „Суджука“. Означава ли това, че ние трябва да сложим етикет,

И Вие! ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Когато давате оценка за обществените поръчки, може би визирате това, с което бяхте известни в управленския си мандат при Сергей Станишев с „Батко и Братко“, спирането на еврофондовете, липсата на доверие към правителството. Самият факт, че това нещо го постигнахте при управленския си мандат със Станишев, Вие го затвърдихте и с управленския си мандат на Орешарски. Но не повода за тази декларация днес е да даваме оценка за Вашата работа, защото избирателите са тези, които в продължение на няколко поредни национални избора, дадоха оценката си и доверието на Политическа партия ГЕРБ. ГЕРБ. Политическа партия ГЕРБ провежда политика, която съответства на очакванията на хората и, разбира се, правим политика, която не е да увеличава задълженията на страната ни, не да увеличава дефицита, а да можем действително с добрата финансова политика на българското правителство, и благодаря на финансовия министър, че е тук днес в залата, за да чуе всички тези декларации, защото той е човекът, който изпълнява стриктно поетите ангажименти на Политическа партия ГЕРБ, „Обединени патриоти“ и, разбира се, с министър председателя Бойко Борисов полагат усилия да имаме по голяма събираемост и да има повече разходи, които да може да направи държавата, за да покрие всички тези проблеми, които има в секторните политики. Поетите ангажименти Политическа партия ГЕРБ изпълнява, но не на база увеличаване на дефицита, което направихте при Орешарски. Само да кажа, че при предстоящата нова учебна година българските учители ще получат 15% увеличение на заплатите. Това е ангажимент, който беше поет и това е ангажимент, който финансовият министър може да го гарантира с действията, които ще предприеме когато започне новата учебна година. Това е много ясен знак за отношението и приоритетите, които имаме в управленския си мандат – това е образованието. Защото без образование няма как да искаме да увеличим икономиката си и да увеличим потенциала на знаещите и работещите. Разбира се, това което е изключително важно е, че темата за пенсиите – една чувствителна тема, която с годините не се е решавала, но ние очертахме една възможност и това, което направи правителството и това, което направихме всички народни представители, е да подкрепим предложението и пенсиите да бъдат минималната 180 лв. от 1 юли и 200 лв. да бъде от 1 октомври. Това са ангажименти, които са изпълними. Това са ангажименти, които са реални. Що се касае до темата „Сигурност“ смятам, че тук също трябва да поздравя, въпреки тази конфронтационна нотка, която имаше в декларацията на колегата Бойчев, благодаря на всички колеги, че подкрепихме законодателните промени, които действително решиха и дадоха възможност да направим това, което служителите от Министерство на вътрешните работи не заслужаваха, тази несправедливост, в продължение на няколко години те да не получават нито дрехи, нито пък левовата равностойност на това вещево удоволствие. Това вече е факт и с добрите постъпления, които има в бюджета, правителството задели тези средства и при последното постановление само преди ден, служителите от Министерството на вътрешни работи ще получат по съответния график тези пари. Много са нещата, които могат да бъдат казани и мога да Ви уверя, че няма да отстъпим от ангажимента си през 2017 г., да бъдат назначени 1000 полицейски служители. Няма да отстъпим от ангажимента си и декларираното от премиера на страната Бойко Борисов за това, че лимитите ще отпаднат, за да могат полицейските служители да правят съответните обходи и да гарантираме обществения ред и сигурността. Да, действително в момента имаме няколко криминални случая, които станаха. Аз съм убеден, че всичко това, което ние трябва да направим, е да застанем зад професионалистите, а те да имат възможността да разкрият тези престъпления и не да излизаме от тази трибуна и да казваме какво е състоянието и кой е този, който е довел до това състояние днес. Много са темите, които можем да говорим по тема „Сигурност“. Не смятам, че днес, в такъв кратък период от време, ще можем да кажем всичко. Но за мен е изключително важно, че това което направихме във вчерашния ден, е да може действително правителството да застане обединено, независимо от различията, независимо от този провокационен тон, който задава БСП, да можем да стигнем до политически консенсус и да подкрепим правителството за усилията за договора, който ще бъде подписан между премиера Борисов и премиера Заев. Тук трябва да отчетем всичко това, което са направили всички български правителства, всички парламентарни групи, всички политици, общественици, историци от 1992 г., когато действително ние признахме първи Република Македония. Така, че от това да се дава оценка за външната политика, която води министър-председателят, аз смятам, че всеки един от нас иска приоритетите, които са заложени в председателството – Западните Балкани да бъдат един основен акцент. Това стана благодарение на министър-председателя, на политиката, която води българското правителство, разбира се, и на всички политици, които са допринесли това да се случи. Аз съм убеден, че признанието, което получи премиерът Борисов през последните години, дава възможност да бъде чут силният глас на България във всички европейски институции и извън Европа. Самият факт, че премиерът Борисов е канен на отговорни мероприятия и форуми, на които се решават важните решения за това, което трябва да направи Европейския съюз означава много. Нека да си сложим ръка на сърцето и да кажем истината – премиерът Борисов е безспорният лидер на Балканите, премиерът Борисов е лидер, който може да разговаря с всичките европейски лидери (ръкопляскания от ГЕРБ и ОП) и това ще продължи да се случва и занапред. Що се отнася до законодателната ни дейност, аз споменах няколко неща, но смятам, че също трябва да споменем, че парламентът ограничи правата на частните съдебни изпълнители и даде по-голями на длъжниците. Въведохме 10-годишна абсолютна давност на задълженията и това стана благодарение на всички, въпреки различията. Народните представители успяхме да приемем и Закона за съдебната власт, промените в НПК. Всичко това е благодарение на общите усилия на всички народни представители, които участват във всички тези комисии. Искам да призова колегите от БСП, знаем колко Ви е тежко, знаем колко Ви боли, знаем, че дори днес, когато трябваше тези декларации действително да бъдат прочетени от съответната парламентарна група, съвсем нормално и закономерно трябваше да бъде направено от съответните лидери. Дори Вашият лидер днес не е на работа, защото може би няма смелостта вече и няма тази енергия, за да го прави, както го прави всеки ден. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.) Аз съм убеден, че след като приключи лятната ваканция, просто молбата ми към Вас е – починете си, заредете се с повече позитивна енергия, защото позитивната енергия дава повече продуктивност. Позитивната енергия дава възможност да намалим това напрежение в обществото, което наблюдаваме през последните години. За това напрежение в обществото – било то на кръстовищата, където става сблъсък и инцидент между шофьори, сблъсък, който в момента наблюдаваме между синдикатите и работодателите, нека ние политиците да бъдем по-умерени, да бъдем по-прагматични и да работим само и единствено водени от обществения интерес и да бъдем смирени, защото знаем какво е отношението на българската общественост към политиците, но политиците са тези, които генерират това напрежение. Въпреки всички тези остри нападки, които имаше към ГЕРБ, аз искам да благодаря на всички тези достойни представители от парламентарната група на БСП, с които аз мога да си говоря нормално. Искам да Ви благодаря за Вашето отговорно поведение по важни теми, които са свързани от национален интерес. Искам да благодаря специално по темата „Македония“ защото знаем колко бяхме далече един от друг. Тук искам да благодаря както на Джема Грозданова, така също и на господин Вигенин за това, че предложиха декларация, която да обедини всички основни парламентарни групи. Искам да благодаря на колегите от „Обединени патриоти“ за това, че формираме това мнозинство! Но искам да благодаря и на Движението за права и свободи, защото в определени моменти те проявяват повече национално отговорно поведение отколкото БСП, които винаги претендират и казват, че те ще бъдат национално отговорни. Искам да благодаря и на „Воля“ въпреки различните гласувания по определени теми. Но това е позиция, която те изграждат, може би водейки се от някакъв партиен или надявам се да не е някакъв конюнктурен интерес. Искам и на тях да пожелая успех, защото знаем, че те са новата политическа формация, която е влязла в българския парламент. Нека в рамките на тези четири години да направим силния отбор на България, да се представим успешно във връзка с предстоящото председателство и нека всеки един от нас да допринася за този позитивен тон! Благодаря на всички! Пожелавам ви: приятна лятна ваканция! Надявам се, че не малка част от народните представители ще продължат да работят, за да могат да се срещат ежедневно с нашите основни работодатели, това са българските избиратели. Пожелавам Ви успех! Бъдете позитивни и нека да загърбим тази конфронтация, която Вие провокирате ежедневно! Благодаря Ви! (Ръкопляскания от От името на парламентарната група Движение за права и свободи думата има председателят на групата, народният представител Мустафа Карадайъ.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 Ако денят се познава от сутринта, перспективата не е добра. Необходима е трезва преценка на ситуацията и съответно предприемане на необходимите адекватни мерки и решения. При ясен хоризонт с предстоящо председателство България няма право на грешки. Нещо повече, няма право на съмнения за грешки. А в същност какво отчитаме? Липса на ясна програма и платформа за управление, хаос в управлението. Грешната формула за управленско мнозинство заложи грешка в изпълнението – липса на законопроекти на мнозинството и на Министерския съвет. Налице е подмяна на вота. Избирателите са излъгани. Високи пенсии? Напротив! Високи доходи? Напротив! Налице е омраза, агресия, разделение, липса на перспектива. Агресията е навсякъде в училищата, в болниците, на улицата, по пътища и магистрали, паркове и градини. Това не е драматичен сценарий за филм, това е нашето настояще. Малкото законодателни инициативи затвърждават усещането за хаос, безпътица и липса на дългосрочна визия. Предложенията по Изборния кодекс, Закона за движение по пътищата, заплащанията в брой, клас прослужено време, за съдебната власт, продажбата на земеделска земя. Това са все примери в тази посока. Наблюдаваме решения на парче. Няма дебати по важни въпроси относно икономически растеж, нови и трайни работни места, стратегия в областта на образованието, здравеопазването. Има нещо по-тревожно. Тенденция за отстъпление от поети ангажименти с Договора за Европейския съюз. Вместо да заложим на шансовете на България от членството в Европейския съюз с високо производство, утвърдени бизнес правила, административни стандарти и европейски ценности, ние отново и отново биваме връщани в старите модели на мислене и поведение от времето на Студената война. Тъжно е, а и доста тревожно, когато това се случва 13 години след присъединяване към НАТО и 10 години членство в Европейския съюз. Движението за права и свободи е от малкото български партии, а в сегашното Народно събрание е единствена подкрепила твърдо натовската идея още в далечната 1990 г. Като нашият почетен председател е един от първите, а след него и цялата парламентарна група на ДПС, подписали петицията от 22 декември 1990 г., от самото начало ДПС заема твърда позиция и вече 27 години последователно провежда убедено своята eвроатлантическа политика. В началото, докато повечето политически партии колебливо се ослушват, питайки се дали този избор след време ще бъде определен като стратегически правилен или фатален за страната ни, водени от националния интерес, ДПС начело със своя лидер д-р Ахмед Доган – истински лидер, Важното в случая е ние, народните представители, които представляваме волята на върховния суверен на страната, обикновения гражданин и трудовия човек, да надделеем над партийните и политическите си пристрастия и различия и да застанем с лице към утрешния ден на България. Днес е лесно, стига да има воля да се защитава евроатлантическата принадлежност на България, но цитатите са от зората на демокрацията, когато мнозина бяха против, а други не само, че не че не правиха нищо, но дори не осъзнаваха възможността страната ни да изпадне във фатална политическа и икономическа изолация. ДПС има шанса да е сред тези, които имат значим принос и активна роля за членството ни в евроатлантическите структури. В историческата си реч от месец май 1999 г. лидерът на ДПС препотвърди позицията по въпроса за членството ни в НАТО твърдо и категорично, цитирам: „В качеството си на универсални и безусловни, правата на човека не зависят нито от желанието и зрелостта на мнозинството в обществото, нито от компетентността и волята на държавата, защото съвременният свят е издигнал в мярка за ценност живота на всеки човек на планетата.“ Именно в тази драматична ситуация на Балканите, България има какво да предложи като модел за намиране на баланс между принципа на националната държава и принципа на етническата демокрация в рамките на гражданското общество. Политическата матрица на българския модел за решаването на етническите проблеми предполага реална интеграция, а не обособяване и търсене на автономия. В политическия инструментариум на българския модел доминират такива понятия, като мир, баланс, толерантност, диалог, съгласие, равнопоставеност, партньорство, заедност. Членството в НАТО и в Европейския съюз означава победа на демокрацията, укрепване на демократичните институции и развита икономика; означава външна сигурност и политическа стабилност, още европейски ценности и в този контекст гарантирани човешки права и свободи и социална защита; означава достойно място на България в евроатлантическото пространство и защита на националния интерес. При формулирането на националния интерес би трябвало да се търси пресечената точка между интересите на всички български граждани, независимо от тяхната етническа принадлежност. Би трябвало да разглеждаме българската нация не само в държавните граници на България, а и в общите европейски граници. Би трябвало, но какво е всъщност!? липса на програма за управление, разделение, ксенофобия, омраза, агресия, етническо противопоставяне, генериране на напрежение. Не само това! С включването на националисти във властта – отстъпление от евроатлантическите ценности, ерозиране на доверието в евроатлантическите структури. Отново ще цитирам: „Първото нещо е да ограничим раждаемостта в маргинализираните общности, които на практика държавата стимулира да раждат деца и да източват социални фондове“. И още: „Мерките, които трябва да бъдат набелязани, трябва да бъдат набелязани с оглед бъдещето на българската нация и оцеляването на българската държава, а не какво ще ни каже Брюксел“. Тези думи са изречени в Народното събрание преди две години от сегашен вицепремиер. Не този, за който се сетихте, а другият. Факт е, че съставните части на формацията звучат идентично – еднакво отдалечено от Европа и нейните ценности. Какво оправдание може да има лица с такива виждания да бъдат поставени на стратегически позиции в управлението на държавата? Няма оправдание! Няма логично обяснение. Затова има съмнение за преоценка на членството на България в евроатлантическите структури. Това управление поставя сериозно въпроса за необходимостта от препотвърждение на нашето членство. Днес по-скоро би трябвало да обсъждаме реални стъпки за пълноценно участие в евроатлантическите структури, а не формално. Не може националисти да участват в управлението и да очакваме преследване на стратегически цели в тази посока. А всъщност управлението днес се осъществява от националисти. Какъв е приносът им в управлението? Скандали с нацистки привкус; високи огради за охрана на границата с мирис на корупция и същевременно връзка на националистическа формация в трафик на бежанци. Не може, недопустимо е те да са легитимното лице на правителството! Ако най-голямата партия не разполага с ресурс, нека да го заяви и да потърсим решение чрез вота на суверена. Ако управленският капацитет на най-голямата политическа сила – част от семейството на ЕНП, позволява успешно председателство и решаване на неотложни въпроси: безработица, доходи, пенсии, здравеопазване, образование и сигурност, имат нашата подкрепа. В противен случай да се сърдят на себе си. Участието на националисти във властта означава по-малко демокрация – по-малко в икономически план, по-малко в борбата с корупцията, по-малко в областта на правата на човека, липса на реформи, а това са основни двигатели на мира и просперитета. Това са фактори, които определят и инвестиционния климат в страната. Ниският икономически растеж няма как да реши проблемите. Отчитало се намаляване на безработицата. Да, ама заетите не се увеличават. Според Годишния доклад на Европейската комисия за заетост и социално развитие за 2016 г., всеки пети младеж в България нито учи, нито работи. Въпреки високите за Европейския съюз като цяло нива на заетост, в България делът на работещите продължава да е под нивата на заетост за 2008 г. Единственото увеличение на фона на драстичното намаление за другите възрастови групи е увеличението на дела на работещите над 65 годишна възраст с 0,5%. Днес, по-категорично от всякога трябва да заявим, че демокрацията в нашата страна е застрашена, че мирът в нашата родина е на изпитание.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 социалната защита, справедливостта, сигурността, мирът са ценности, за които всеки ден трябва да водим битка. Необходимо е обединение около евроатлантическите ценности, преследване на стратегическите цели и при председателството на Съвета на Европейския съюз в отговор на предизвикателствата на днешното време, да бъдем проактивни. За засилване на ролята и мястото на България в контекста на разширяването на НАТО и Европейския в движение от периферия към центъра. Това изисква държавническо мислене и държавнически подход при решаване на проблемите, европейска визия и европейски ценности, без популизъм и национал-популизъм и дългосрочен хоризонт. За да не се сбъдне предупреждението на един талантлив съвременен писател, че тук млатенето и мразенето стават стандарт, ще припомня една източна мъдрост: „Ако мислите за един ден напред – вземете си храна, ако мислите за една година напред – посадете дърво,

Има ли други декларации? Не, засега. Преди да преминем към отговора на финансовия министър Владислав Горанов – не виждам Красимир Янков, но е добре да Ви запозная с фактическата обстановка по неговия казус. На 19 юли той отправя писмен въпрос към министъра на вътрешните работи Валентин Радев, който

Господин Янков, ще оставя или на него, или на Вас да му предадете какво се е случило и е хубаво, когато излиза някой на трибуната и говори неща, те да съответстват на действителността. Въпрос към Владислав Горанов – министър на финансите. Той ще отговори на въпрос от народните представители Румен Гечев и Георги Свиленски относно задължения на националния въздушен превозвач „България

Благодаря, господин Председател! Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители, първо, искам да благодаря на министър Горанов, че много бързо реагира на нашето желание да се яви в българския парламент – само една седмица след като от тази трибуна го подсетихме, че трябва да спазва и Правилника на българския парламент. Той е тук да отговори на нашия въпрос, като се надявам действително да отговори точно и ясно и да стане ясно държавата какви грижи полага по въпроса, който ще зададем. Въпросът ни е свързан със задължения на Националния въздушен превозвач „България Ер“ АД към държавния бюджет. Уважаеми господин Министър, въздушен превозвач „България Ер“ АД има публични задължения в размер на около 50 млн. лв. Това на фона на все по-притеснителните сведения за сложното финансово състояние на дружеството поставя остро въпроса дали българската държава успява да защитава интереса си и да получава дължимите й суми. В тази връзка молим за Вашият отговор на следното: какъв е точният размер на публичните задължения на „България Ер“ АД – София? Как се обслужват тези задължения през последните две години, има ли забавени плащания и в какъв размер? Какви конкретни мерки Вие като министър на финансите сте предприели за обезпечаване на тези вземания? Ще бъде ли защитен интересът на българските данъкоплатци? Благодаря Ви предварително за отговора. Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски. Господин Министър, само още едно уточнение. Министър Горанов е спазил абсолютно изискванията на Правилника. Това по повод на това, което казахте за предишния. Ползвал е правото си абсолютно в съответствие с Правилника за организация и дейността на Народното събрание. МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин Председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Свиленски, господин Гечев, в информационната система на Националната агенция за приходите към 25 юли 2017 г. няма данни за наличие на непогасени в съответния срок за доброволно изпълнение публични задължения на „България Ер“ Следва да имате предвид, че информация за конкретния размер на публичните задължения на дадено задължено лице представлява данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 от поради което в случай на наличие на такава в НАП, намират приложение императивните разпоредби на чл.74 и 75 от ДОПК и предоставянето й без да са налице условията на посочените разпоредби би било в противоречие със закона. В действащото законодателство липсва правно основание за разкриване на данъчна и осигурителна информация по искане на народен представител. Съобразявайки се с разпоредбата на чл. 80 от Конституцията на Република България, във връзка чл. 115 до 117 от Правилника за Народното събрание, Националната агенция за приходите предоставя на парламентарните комисии данни, включени в обхвата на чл. 72, ал. 1 от ДОПК, по писмено искане на председателя на съответната парламентарна комисия. Уведомяваме Ви, че Националната агенция за приходите обслужва своите клиенти и събира публичните задължения, спазвайки принципа на равнопоставеност и справедливост, заложени в картата на клиента на Агенцията. Органите по приходите и публичните изпълнители действат в рамките на установените от закона правомощия, като прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица. Бързам преди Вашата реплика да направя уточнението, че взаимоотношенията между България и летище София, свързани с плащане на такси, са извън компетентността на Националната агенция за приходите до 5 септември 2017 г. по силата на ратифицирано от българския парламент Международен договор от Тридесет и осмото народно събрание. В този смисъл Националната агенция за приходите, тъй като Международният договор е с предимство пред вътрешното законодателство, не може до тази дата да прилага Данъчно осигурителния процесуален кодекс по отношение на уреждането на взаимоотношенията между „България Ер“ АД и летище София. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Реплика? Професор Гечев, заповядайте. Благодаря Ви, Уважаеми господин Председател. Уважаеми колега Горанов, разбира се, че нямаме претенции към спазването на закона. Аз уважавам това, което казахте като министър, но използвам трибуната, за да Ви обърна внимание на следното. Първо, в медиите излезе информация, а и господин Московски пред Четиридесет и третото народно събрание изнесе такава информация за непогасени задължения, и искам да си запишете и да имате предвид следното, правителството и Вие, като финансов министър – на Вас Ви е известно, че е инициирана или ще бъде инициирана, не дай си Боже, бих казал, процедура към Европейската комисия, за това че българската държава индиректно, непряко, скрито осъществява държавна поръчка към една частна фирма – българска,

и тогава отговорността ще бъде Ваша. Второ, искам да знаете, да не се разсейва някой в бъдеще, че е възможно, когато една фирма има задължение към държавата в десетки милиони, по наши сведения, да не стане така, че самолетите да отлетят в някоя друга фирма, господин Министър на финансите, и да кажете после, че не сте чули, защото има такава опасност. Взели ли сте Вие мерки, уведомихте ли специализираните български органи дали няма такова прехвърляне на активи? Защото ако се прехвърлят активите и самолетите отлетят на юг, когато си потърсите тези близо 50 милиона, тогава да не се окаже, че има две метли останали в тази фирма? Трето, някак си е неморално хиляди български фирми да си плащат данъците, полагат усилия, увеличават се приходите, макар и недостатъчно, но това е така – винаги сме отразявали позитивното, но кой плаща? – Малките и средни фирми. Тази фирма, а и други фирми, за които ще Ви питаме от есента, които плащат стотици милиони, излизат печалби в съседни страни – същите фирми, а много добре знаете за какво става дума, на есен ще стане съвсем ясно – с десетилетия не плащат и една стотинка данъци. малките и средните фирми плащат, а тия юнаци се крият, тук шикалкавят, а дължат на българския бюджет милиони. Дръжте под око активите, защото, ако стане така, че когато българската държава,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На 28 юни в Деловодството на Народното събрание зададох въпрос към Нено Димов – министър на околната среда и водите, относно предприети действия по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и на собствениците на резервоари с опасен отпадък, находящи се в бившия завод „Полимери“ – Девня. Министърът поиска едноседмично отлагане, след това отсъства два пъти от страната, но месец по-късно въпросът вече е изчезнал, изобщо в какъвто и да е план, за отговор. Имах релевантен въпрос към министър Горанов, на който той отговори на част от контрола. Тъй като моята хипотеза е, че се касае за сериозна щета на бюджета, не съм съгласен с начина, по който… Въпреки че имаме Правилник на Народното събрание, този въпрос може да изчезне и министърът да не отговори. Моля да го вземете предвид и Ви благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, аз също имам входиран въпрос от 21 юни, и към днешна дата естествено, че отговор няма. Тук искам да обърна внимание на Вас, господин Председател. Радвам се, че сте тук и че останахте за контрола, а не отстъпихте мястото си на някой от Вашите заместници, за да чуете нещо, което, не мисля, че обижда само мен, а обижда българския парламент, или дори го неглижира, а именно: миналия петък, на 21 юли, министърът на спорта Красен Кралев е бил в болнични и, докато тук, от тази трибуна, аз задавах въпрос към министър Нанков, и министър Нанков е така добър да се явява и да отговаря на въпросите, министър Кралев по същото време, докато е бил в болнични, е бил във Варна на публично мероприятие – рецитирал стихове. Мисля си, че ако всички български министри рецитират стихове, когато са в болнични, нямаше да имаме проблеми с културата. Също така е хубаво, че българските министри и властимащите не четат само приключенска литература и „Винету“, а явно и поезия. Но е хубаво да обърнете внимание, защото министър Кралев, откакто е на този пост, не е идвал в парламента, и няма как това да не се тълкува като неглижиране и каквото още си помислите в негативен аспект. Така че моля, обърнете внимание. И аз вече не знам

играта на криеница от страна на управляващите минава през болнични. Така че обърнете внимание на тези неща. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Винаги обръщам внимание на тези неща, както ги наричате и също ще Ви предоставя информация по случая. Преминаваме към въпросите към Николай Петров – министър на здравеопазването, който първо ще отговори на въпрос от народния представител Иво Христов, относно системата на пръстова идентификация, изведена от експлоатация на 7 април 2017 г. Имате думата, уважаеми господин Христов.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

Съгласно съдебното решение, системата за пръстова идентификация беше изведена от експлоатация на 7 април. Според публична информация, за изработването на системата Националната каса е платила на изпълнителя близо половин милион лева. Болниците бяха задължени да изкупят за своя сметка чекиращи устройства на единична стойност от 286,80 лв. По-големите болници бяха принудени да купят между 50 и 80 устройства, за да се справят с нарастващия пациентски поток.

Тя не само не повиши контрола на изразходваните от здравните заведения средства, но създаде хаос и затруднение както за лекари, така и за обикновените пациенти. Припомням за стотиците жалби на болни, които с часове чакаха на опашки, за да бъдат приети за лечение, в резултат на революционната мярка на министъра по това време. След решението на Върховния административен съд в медиите се появи информация, че има болници, които възнамеряват да заведат дела срещу Националната каса, за да потърсят обезщетение за направените разходи за чекиращи устройства, които към настоящия момент са абсолютно безполезни. Господин Министре,

Има ли заведени дела от болнични заведения срещу Националната здравна каса към настоящия момент? Кой и как ще понесе отговорност за похарчените напразно публични средства? Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Христов. Думата има министърът на здравеопазването проф. Николай Петров. Заповядайте, господин Министър. Уважаема госпожо Председател, уважаеми проф. Христов, дами и господа народни представители! С Решение от 21 януари 2016 г. Надзорният съвет на Касата заделя бюджет и решава да се пристъпи към изпълнение на закупуване на регистрационна система за здравно осигурени събития при изпълнители на медицинска помощ, в размер на 480 хил. лв. Във връзка с това е проведена процедура по избор на изпълнител. Постигната е цена 477 хил. лв. По този начин отговарям на въпроса Ви колко средства е отделила Касата за тази система.

Ако ги сумираме с разходите, които Касата е реализирала, това прави малко под 1 милион. На третия Ви въпрос има ли заведени дела, заведени дела към настоящия момент няма, но имаше няколко писма към Министерството на здравеопазването с въпроси от директори на болниците кой ще им заплати или възстанови тези разходи. разходи. Отговорът е, че Министерството на здравеопазването не може да позволи такъв разход, не е законосъобразен. Въпросът Ви е основателен и трябва да се търси решение в тази посока, защото, от една страна, болниците наистина бяха принудени да купуват тези устройства – идентификатори, а от друга страна, те бяха отменени от съда. Благодаря Ви, проф. Петров. Професор Христов, имате думата за реплика. Заповядайте. ИВО

Разбира се, трибуната на Народното събрание не е място, на което се дават съвети, но според мен става въпрос за незаконосъобразни действия на държавата. Съответните средства могат да бъдат изисквани по реда за отговорност на държавата за неправомерни действия, извършени от нейни служители, какъвто безспорно се явява всеки един министър. Още веднъж Ви благодаря. Господин Министър, желаете ли думата за дуплика? Не, благодаря. Пристъпваме към следващия отговор. Ще обединим отговорите на питане, отправено от народните представители Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова, относно изпълнение на проекти за модернизация и обучения в спешната помощ, и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинската помощ, и въпрос от народните представители Александър Мацурев, Даниела Савеклиева, Георги Динев, Стефан Апостолов и Димитър Гамишев относно Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“. Кой ще развие питането? Заповядайте, д-р Тимчев. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Дойде време да Ви зададем нашето актуално питане към Вас. В последните месеци доста често в медиите проблемите, свързани със спешната медицинска помощ в България, излизат на преден план. Наблюдаваме агресия, нападения над лекари, проблеми със забавени повиквания, но те някак си във времето и в пространството заглушиха един основен проблем, който интересува и работещите в спешната медицинска помощ, а това са проекти на Министерството, на които в годините бяха им удължавани сроковете и сега има опасност България да загуби едно немалко финансиране, касаещо модернизацията и обучението в системата на спешната медицинска помощ. До месец декември тази година трябва да стартират проектите за обновяване и модернизация на спешната медицинска помощ по Оперативна програма

Забавянето им причинява напрежение и несигурност за работещите в системата на спешната помощ. Ето защо това е и нашето питане към Вас: има ли проблем в проектите? Стопирани ли са те, или само временно забавени? Има ли опасност в България да загуби европейското финансиране по тези проекти? Какви мерки ще предприеме Министерството на здравеопазването, за да осигури навременното им започване? И по общо: каква е визията Ви за спешната медицинска помощ и има ли стратегия за нея?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър!

тоест Приоритетна ос 4, насочена към необходимостта от модернизация на здравната инфраструктура на спешна медицинска помощ с цел разработване на система за диагностика и лечение на пациентите за спешни нужди. Основните дейности, предвидени за изпълнение, са за купуване на съвременни транспортни средства, строителство, реконструкция, ремонт на сгради, инвестиции в спешните отделения. Ние изцяло подкрепяме реализацията на този Проект с огромна обществена полза и разчитаме закупуването на съвременните оборудвани линейки. Към настоящия момент има сключени договори за дарения или безвъзмездно право на ползване на недвижими имоти между по-голяма част от общините на територията на Благоевградска област и Министерство на здравеопазването. Процедурата по изпълнение на тази ос стартира през 2015 г., но но към момента няма развитие. Затова питаме какви дейности предстоят за изпълнение с цел преодоляване на забавянето и кога се очаква да се реализира

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! По Оперативна програма „Региони в растеж“, Приоритетна „Регионална здравна инфраструктура“, се предвижда изпълнение на голям инвестиционен проект, свързан с обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна с общ бюджет 163 млн. 502 хил.132 лв. В тази връзка са предприети поредица от действия по предварителна подготовка на проекта. Подготовката на проектното предложение е в съответствие с приоритетите на Националната програма за развитие на „България 2020“, Националната програма за реформи, Национална здравна стратегия и така Дейностите ще обхванат спешните отделения на 34 лечебни заведения, 27 центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 204 филиала и изнесени екипи за спешна медицинска помощ. С цел гарантиране на прозрачност и ефективност на подготовката и представянето на проектното предложение, в процеса е включен и „Джаспърс“, като наблюдател и консултант на проекта. Проведена е процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за подготовка на проектното предложение за кандидатстване с голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ и е избран изпълнител ДЗЗД „Регионална здрава инфраструктура“, с който е сключен договор на 17 август 2016 г. с предмет „Подготвяне на проектно предложение“. На проведеното на 28 април 2017 г. осмо заседание на Комитета за наблюдение на Оперативната програма е потвърдено, че по отношение на Приоритетна ос 4 срокът за подаване на проектното предложение от Министерството на здравеопазването е променен от месец септември 2017 г. на месец декември 2017 г., тоест с три-четири месеца има удължаване на срока за подаване на проектното предложение. Това се налага предвид промените, които трябва да се случат в здравния сектор, и по-конкретно политиките, които следва да се реализират по отношение на спешната помощ. Всички изготвени документи следва да бъдат съгласувани с За проследяване напредъка и ускоряване на подготовката на проектното предложение сформирахме междуведомствена работна група от Министерството на регионалното развитие, Министерството на здравеопазването и Управляващия орган. Изготвена е и приета Пътна карта за подготовка на проекта, в която са разписани детайлно предстоящите срокове и дейности. След подаване на проектното предложение в гореспоменатия срок от страна на Министерството на здравеопазването, същото подлежи на оценка от Управляващия орган, както и от Европейската комисия. На 28 февруари тази година с подписването на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерството на здравеопазването и Управляващия орган Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ стартира и изпълнението на Проект „Подобряване условията на лечение на спешните състояния“. Бюджетът на този Проект е 7 млн. лв. и е 100% безвъзмездна помощ. Срокът за изпълнението е краят на 2019 г. Основната цел на Проекта е подобряване качеството на предоставената Спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. В изпълнение на дейностите ще бъде изграден и оборудван Национален център за продължаващо обучение на работещите в системата на спешна помощ, с което ще се изпълни Постановление на Министерски съвет 239 от 13 септември 2016 г., както и ще бъдат организирани и проведени обучения – първоначални, периодични и продължаващи, на работещите в спешната помощ. Към настоящия момент се изпълняват подготвителни дейности, които са база за постигане на основната цел на Проекта, и включват извършване на анализ за нуждата от обучение, разработване на методики и програми за първоначално, периодично и продължително обучение на всички категории персонал, работещи в системата, както и периодична оценка на техните знания. С това мисля да приключа. Има определена територия, където ще бъде ситуиран този Център. Има обявен и тече конкурс за избор на директор на Центъра. Определен е щаб, мисля от 5-6 човека, които ще бъдат организаторите на самото обучение впоследствие. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Два уточняващи въпроса по питането. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Професор Петров, не съм удовлетворен от Вашия отговор. Много повърхностно отговорихте за мерките, които ще предприеме Министерството на здравеопазването, дали тези проекти в крайна сметка ще бъдат осъществени до месец декември. Силно се съмнявам, че това ще се случи, тъй като в много от общините и в общинските съвети няма съгласие по отношение на отдаването на общинската собственост и участието в тези проекти – общини, които са определени, че на тяхна територия ще бъде осъществен целият проект. По отношение на Центъра за обучение на кадри, държавата отдели средства за създаването на такъв Център, той съществуваше. казахте защо се е стигнало дотам такъв Център въобще да няма директор и че е участвано за обществена поръчка за 7 млн. лв. за обучението на кадрите без управител на този Национален център за обучение на кадри.

направи държавата, и първото звено беше системата на спешната медицинска помощ. Тя използваше средства още от предприсъединителните фондове и беше разкрита.

от над 50 народни представители, те са в Деловодството и всеки момент ги чакам да дойдат, да Ви ги връча и да предизвикаме дебат в Народното събрание по отношение на Стратегията и виждането на Министерството на здравеопазването в сферата на спешната медицинска помощ. Госпожо Председател, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър. Искам да благодаря за отговора, който дадохте, но съм притеснен. Сигурен ли сте, че приключи до 2019 г. с успешен финал? Имате ли информация дали за област Благоевград са извършени всички предварителни процедури за общините от общинските съвети? Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Мацурев. Господин Министър, имате думата за отговор на уточняващите въпроси, макар че точно уточняващи въпроси нямаше в тесния смисъл на думата. Заповядайте. МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. Според мен имаше уточняващи въпроси. Малко повече детайли. По отношение на Проекта за модернизация на спешната помощ,

ние веднага реагирахме със създаване на Работна група, която е от Министерството на здравеопазването, Регионалното министерство, Управляващия орган. Направена е Пътна карта със срокове. На мен много ми се иска да успеем до декември да вкараме нашето проектно предложение и този проект да се реализира. Ние по него трудно ще правим, а и нямаме такова желание, някакви промени, които биха довели до забавян. Дори в този вариант ние сме длъжни и ще го изпълним.

Мобилизирал съм екипите до максимална степен. Ще направим всичко възможно да се движим в график, да няма забавяния. По отношение на Стратегията за развитие на Спешната помощ въобще, тя е ясно залегнала в Програмата на правителството и, ако сте си направили труда, в самия проект тя е ясно разписана – къде и какви центрове ще се разкриват, къде ще се прави строителство,

за да може да останат повече средства за техника, за транспортни средства, за апаратура. В този ред на мисли, ако е възможно, ако рамката го позволява, ако това не създава предпоставки за забавяне, ние ще направим необходимите корекции.

за апаратурата, за линейките, за да можем също да спечелим време. В един момент, когато кажат: да, о’кей сте, да имаме готовност веднага да ги закупим. Ако проверяващият

и от предния екип, доста е свършено и от служебния екип. Остават наистина 4 - 5 общини, с които трябва наново да водим преговори, за да приключим и с тях, но нямам информация, да има проблеми в Благоевградския регион. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Министър! Уважаеми колеги, поставили питането – имате право на отношение. Ще се възползвате ли от това? Заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми проф. Петров, това, което доуточнихте, мен ме задоволява донякъде, но тъй като Спешната помощ е част от националната сигурност на държавата, има доста проблеми, за които Министерството стои отговорно. Например с тел. 112 Министерството трябва да си свърши работата, да заплати

а той не знае, че се е забавил с 40 минути на адрес. Отивайки там в дома на хората, които са притеснени – знаете Спешното в какво състояние е, близките и околните около страдащия човек в какво напрежение са, че те изливат цялата си агресия на първото срещнато и тогава се стига да побоищата и агресията спрямо медицинския персонал, обслужващ в момента това повикване. Нека Министерството на здравеопазването да свърши своята работа, а работещите от Спешната помощ ще дадат това, което са дали в годините на реформата, и аз твърдя най-отговорно тук пред Вас, че едни от от хората поеха негативизма на цялата реформа на здравеопазването, като едни от тях са лекарите от Спешната медицинска помощ. Има много неща в политиката на управлението на Спешната помощ по отношение на това, например, дали да останат в болниците спешните приемни отделения, или да се върнат в Спешната помощ.

от народните представители Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова към министъра на здравеопазването Николай Петров относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в Спешната помощ и цялостна Стратегия за развитието на спешната медицинска помощ. Предложението за разискване по питането и Проектът за решение са подписани от 62 народни представители, тоест изпълнено е изискването на чл. 105 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – повече от една пета от народните представители да направят предложение по питането за провеждане на разисквания. На основание чл. 105, ал. 2 от Правилника насрочвам разискванията по питането и гласуването на Проекта за решение за следващото заседание, определено за парламентарен контрол. Продължаваме с отговора на въпрос от народните представители Георги Страхилов Свиленски и Христо Танчев Проданов, относно изпълнение на т. 18 от Решение RD-NS-04-77, от 21 юни 2016 г., на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Заповядайте, господин Свиленски. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Въпросът, който поставям с колегата Христо Проданов, е, както цитира и председателят на парламента парламента относно изпълнение на т. 18 от Решение на Надзорния съвет на НЗОК. Въпросът ни е зададен на 29 юни, тоест към днешна дата дата не съм сигурен дали въпросът вече е актуален, дали е взето отношение по поставения въпрос, но въпреки това ще го зададем, за да разберем дали е свършена някаква работа. Преди повече от една година Надзорният съвет на НЗОК приема решение, което беше цитирано, с което възлага на управителя на Националната здравноосигурителна каса – д-р Глинка Комитов, да освободи от длъжност директора на Регионалната здравноосигурителна каса – София-град. Изпълнено ли е това решение и, ако не е изпълнено, господин Министър, каква е причината за неизпълнението на Решението на Надзорния съвет? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Свиленски. Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Направихме справка по този казус и действително има такова решение, но нормативната база предполага – Надзорният съвет може да дава указание на управителя, управителят на касата може да извършва проверки, но в директен смисъл Надзорният съвет не може да вменява на управителя задължението да освобождава, който и да е директор на регионални здравни каси. Те се избират с конкурс, с определен мандат и има процедура, по която се извършва проверка и при констатирани нарушения може да бъде прекратен мандатът на съответния ръководител на регионална здравна каса.

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, според мен цитирахте малко неправилно. Все пак Надзорният съвет е управляващият орган и управителят на Националната здравноосигурителна каса е длъжен да изпълнява решението на органа. А следствията, които са предизвикани от това неизпълнение, ще Ви ги прочета сега, за да се убедите какво е станало, вследствие на това забавено повече от една година неизпълнение

На 1 март 2017 г. д-р Пенева – директор на Столичната здравноосигурителна каса, назначава за свой заместник-директор Петко Василев Панов, който допреди назначаването си в Столичната здравноосигурителна каса е бил началник-отдел „Информационно обслужване“ в Първа САГБАЛ „Света София“. На негово място като началник-отдел „Информационно обслужване“ в Първа САГБАЛ „Света София“ е назначена на 8 март 2017 г. Кремена Неделчева Берова – дъщеря на директора на Столичната здравноосигурителна каса д-р Биляна Пенева. Директорът на Първа САГБАЛ „Света София“ Гергана Коларова упълномощава на 23 март 2017 г. Кремена Неделчева Берова – дъщеря на директора на Столичната здравноосигурителна каса д-р Биляна Пенева, да представлява лечебното заведение пред НЗОК, СЗОК, Министерството на здравеопазването и пред всички други държавни и общински институции във връзка с изпълнение на отчетите на дейностите по сключените договори за изпълнение на болнична медицинска помощ.

подписва фактури и спецификации, с които лечебното заведение фактурира своята дейност, респективно тя фактурира на своята майка. Уважаеми господин Министър, ще следим за изпълнението на това. Във Ваш интерес е също да следите, защото Вие бяхте тук, когато се четяха декларациите на парламентарните групи.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Въпросът, който беше зададен, нямаше тази фактология, за да имаме идеята в коя посока да направим тази проверка. Отговорът, естествено беше подчинен на това: механизъм, по който трябва да бъдат сменяни и назначавани шефовете на РЗОК. Аз се ангажирам, ще направя детайлна проверка, съобразно Закона за конфликт на интереси, Законът за злоупотреба със служебно положение и така нататък, и при следващото ми присъствие тук, пред Вас, ще Ви отговоря за това,

към въпрос от народните представители Стефан Апостолов, Даниела Савеклиева, Георги Динев, Александър Мацурев и Димитър Гамишев относно безлимитно финансиране на процедури за асистирана репродукция. Заповядайте, господин Апостолов, да развиете въпроса. СТЕФАН АПОСТОЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Въпросът ми е свързан с безлимитното финансиране. През месец май кабинетът прие промени в Постановлението за изпълнение на държавния бюджет, с което на практика се осигурява нужният ресурс за всички необходими процедури за асистирана репродукция инвитро. Планираните средства са в размер на 12 млн. лв., което гарантира толкова ресурс, колкото медицинската целесъобразност и нуждите на пациентите изискват. По този начин България се нарежда сред сред страните лидери в Европейския съюз в стимулирането на инвитро процедурите от държавата. Към момента са одобрени около 3000 пациенти, които обаче са в изчакване. В тази връзка въпросът ми към Вас е: какви са реалните стъпки на Министерството на здравеопазването за своевременно получаване на достъп до инвитро процедури? Подготвяте ли и какви промени в Правилника за работа на Центъра за асистирана репродукция и в Правилата на одобрение? Благодаря Ви, господин Апостолов. Господин Министър, заповядайте за отговор. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Един от приоритетите на правителството е осигуряване на достъп на двойките с репродуктивни проблеми до методите за асистирана репродукция. Първа стъпка в тази насока е е да се предприеме още в началото на мандата промяна в Постановление на Министерския съвет от 2016 г., и това беше направено. Промяната е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 41 от 23 май 2017 г., с която се дава възможност при изчерпване на средствата за дейности по асистирана репродукция, утвърдени от бюджета на Министерството на здравеопазването, министърът на здравеопазването да предприема действия за осигуряване на допълнителни средства, включително и от централния бюджет. По този начин се гарантира пълното финансиране на дейности, заплащани от Центъра за асистирана репродукция. Това според мен е един от най-силните ходове на настоящия кабинет. Тук, ако Ви прави впечатление, няма фиксирана горна граница на тази сума. Тоест държавата, в лицето на премиера Борисов и настоящия кабинет, отвори финансово рамката, така че да няма финансов проблем при осъществяването на дейностите, свързани с асистирана репродукция. От там нататък остана нашата задача, която трябваше да регламентира правилата, по които да се случват тези процедури. Направихме работна група, в която се включиха специалисти повече центрове, от фондации и експерти от Министерството на здравеопазването, за промяна в Правилника за дейността и организацията на Центъра за асистирана репродукция. Проведоха се две заседания.

и това би скъсило изключително много периода на чакане, който сега е 9-10 месеца. В същото време се увеличава и обхватът на дейностите, свързани с асистираната репродукция. Към досегашните три опита със стимулация за вземане на яйцеклетки се добавя четвърти опит и с това ние влизаме в първата тройка на най-добре развитите европейски страни по отношение на този проблем. Нещо повече – Центърът ще финансира и трансферите на замразени ембриони, което ще увеличи най-малко двукратно броя на трансферите на оплодени яйцеклетки у жените. До момента се заплаща само един ембрионален трансфер на стимулация. Въвеждаме електронно отчитане в реално време на всички дейности, които се извършват в центровете с оглед повече прозрачност и повече контрол. Въвеждаме документи, с които се доказва всяка индикация. Въвеждаме критерий за доказване на яйчников резерв, като въвеждаме утвърден и научно доказан показател, а именно: Антимюлеров хормон

критериите за нормоспермия като въвеждаме изискванията на Световната здравна организация. Въвеждаме нова контраиндикация – азооспермия при партньора е контраиндикация вече. При нарушаване на някои от тези правила лечебното заведение ще бъде принуждавано да възстановява цялата заплатена сума. Всички, които работят с Центъра за асистирана репродукция, трябва да имат ясно показан ценоразпис за всички останали дейности с оглед повече информираност на пациентите. На всяко заседание на внимание – ще се определя дата на следващото заседание, но не повече от 30 дни като интервал. На всяко заседание ще се разглеждат всички постъпили молби от предното заседание до изчерпване на молбите. Всичко това ще скъси сроковете и хората няма да чакат. Отпада нещо много важно, уважаеми дами и господа –необходимостта заявителите да посочват своето семейно положение, тъй като, знаете, много двойки с репродуктивни проблеми нямат брак. Заповеди за процедурите се получават до три месеца, а сега чакат почти година. Увеличаваме малко щата на самия център. В състава на Комисията включваме и специалист по образна диагностика, защото досега нямаше. Обърнете внимание – забранява се доплащането над отпуснатата сума. Центърът за асистирана репродукция сключва договори само с лечебни заведения, които през последната година са извършвали не по-малко от 100 процедури.

Благодаря Ви, господин Апостолов. Господин Министър, желаете ли дуплика? Не желаете. Продължаваме с въпрос от народните представители Юлиян Папашимов Папашимов и Румен Генов относно приетите от Надзорния съвет правила за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. Заповядайте – народният представител Юлиян Папашимов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Бяхме информирани от управителите на различни лечебни заведения за болнична помощ за значително намалени стойности на прогнозните бюджети вследствие на Методиката за определянето, утвърдена от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Това създава затруднения в достъпа на пациенти и крие рискове от увеличаване на задълженията на болничните заведения. В началото на месец юни беше променен съставът на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Имаше информация за проведени срещи между екипа на Министерството на здравеопазването и съсловните организации за търсене на изход от създаденото напрежение. В тази връзка въпросът към Вас, господин Министър,

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители!

относителният дял на всяко лечебно заведение в общата финансова рамка за страната на база 14 месеца назад от началото на 2016 г., ако не се лъжа, като се вземе под внимание цялата дейност – отчетена и заплатена, включително и отчетена, но незаплатена от НЗОК. Направи се нова формула и всъщност от месец юли върви този метод на плащане към лечебните заведения. Трите процента се премахват като резерв. Това решение доведе до увеличаване с над шест милиона месечно на средствата, които отиват към лечебните заведения. Въведоха се и така наречените „индикативни лимити“. Индикативни означава, че всяко лечебно заведение, което направи по-голям обем от предвидения му по формула, надлимитният обем трябва да бъде проверен, след което да бъде фактуриран и платен. Тези индикативни лимити категорично не касаят ражданията, диализата, и интензивното лечение. В този ред на мисли някои публикации, които се бяха появили, бяха откровена провокация. Това е системата, която действа в настоящия момент. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър. Заповядайте, д-р Папашимов – имате думата за реплика.

Отговорът на министъра на здравеопазването удовлетворява нашето питане. Ние сме доволни, че са се създали предпоставки за избягване на тази затруднена дейност, която се беше получила в лечебните заведения. Надяваме се с днешния избор на нов управител на Националната здравноосигурителна каса връзката между Каса – Министерство и лечебни заведения да бъде още по-добра и да се постигнат много по добри резултати. Благодаря Ви. Пристъпваме към следващия въпрос от народните представители Красимир Събев и Борислав Борисов относно решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса за заплащане на пълната стойност на изкуствено сърце.

Уважаема госпожо Председател, проф. Петров, колеги! Питането ми е относно решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 20 юни за заплащане на пълната стойност на изкуствено сърце. Господин Министър, пациентите с напреднала сърдечна недостатъчност се нуждаят от устройство, известно като „изкуствено сърце“, преди да получат възможност за трансплантация. Досега Касата покриваше 50 хил. лв. от стойността на това изделие, а общата стойност е около 250 хиляди. Това затруднява достъпа на пациентите до това животоспасяващо устройство. Решението на Надзорния съвет е в полза на нуждаещите се. Въпросът ми е: колко пациенти се очаква да се възползват от това „изкуствено сърце“ до края на годината и как ще се отрази на бюджета на Касата?

Вашият въпрос акцентира върху още една много добра, много позитивна, много човешка и полезна стъпка на правителството – че най-после реши проблема с изкуствените сърца. За какво става въпрос? Много пациенти, включително и в млада възраст – последният, за когото се сещам, мисля, че беше мъж на около 40 години по различни причини като заболявания, достигат до определена фаза на сърдечна недостатъчност. Тогава, ако имат редкия шанс, късмет да се появи донор, появи донор, съвместим с тях и да получат ново сърце, това е единственият им шанс за живот. Тези хора, за разлика от много други, чакащи за трансплантация, са с изключително лимитирано време и обикновено часовникът тече в обратна посока. Изключително силен ход и на премиера, и на правителството, защото този проблем беше най-после решен. Години наред изкуствените сърца не се заплащаха въобще. Това е една помпа с батерии, която се носи в раницата и пациентът така живее. Струваха над 250 – 300 хил. лв. и който има пари да си вземе – живее, който няма пари – не живее. Това е жестоката истина. Преди няколко години е взето решение не знам точно кога и от кого, но започва едно заплащане от 50 хил. лв. Да, но една такава машина струва 250 – 300 хил. лв. и пак опираше въпросът до това дали пациента ще има остатъка от парите, за да си доплати живота. Така че аз съм изключително благодарен за подкрепата. Този проблем вече е решен. Как? Националната здравноосигурителна каса на Надзорен съвет реши, че ще финансира до 8-10 изкуствени сърца годишно. От статистиката е ясно, че средно се налага около 4-5 да се правят. Тоест ние сме се и презастраховали. Как го постигнахме? Като преговаряхме с фирмите, благодаря им публично, че те намалиха цената и вече сърцата са около 160-170 хил. лв., а не 250-300. Използвам случая да им благодаря публично, защото това е един жест на човещина към българските граждани. Така че, гордеем се, че решихме този проблем. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, проф. Петров. Заповядайте, господин Събев за реплика. рамките на две минути. се наложи наистина цялата област и приятели да събират пари, за да може да получи това изкуствено сърце. Мисля че, с този жест на Надзора на Касата и подкрепата на правителството се показва, че държавата е ангажирана към една група хора, които се оказва даже, че не са и голяма група – 4-5 за година. Не мисля, че е голям проблем за държавата тя да отдели и наистина да даде шанс на хората, които имат крещяща нужда от това изкуствено сърце, да чакат реда си да получат наистина донорско сърце. Благодаря Ви, господин Министър. Благодаря Ви, д-р Събев. Уважаеми господин Министър, дали желаете дуплика? Не. Пристъпваме към следващия въпрос, зададен от народния представител Валентина Найденова, относно идея на министъра на здравеопазването за постепенно заменяне на държавните областни болници с части и съответствието на тази идея с текста на чл. 52, ал. 1 от Конституцията на Република България. Заповядайте, д-р Найденова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! На 1 юни 2017 г. на редовно заседание на Комисията по здравеопазване, Вие лансирахте една идея, а именно, цитирам: „Ако си представим един областен град, в който има една държавна и една частна болница, с годините по различни причини се е развила частната болница, а държавната става все по-зле и по-зле, в един момент сме изправени пред дилемата дали да продължаваме да поддържаме държавната болница или да спрем да я финансираме и да вменим на частната ангажимента да играе роля на областна болница, а не да работи само с интереси, направление и финансово печеливши, че трябва да поеме „спешност“, да поеме раждания, неосигурени, за съжаление, и така нататък. Едната издиша и играе все повече роля на социална болница, а другата работи печелившо. Вие ще бъдете изправени, народни представители, да решавате този проблем. От сега искам да Ви представя като идея, за да може да мислите и да вземете с разум разумното решение.“ В тази връзка моля да ни отговорите на следните въпроси:

гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определен със Закона, след като икономическите правила, прилагани в чисто пазарни условия, изискват от икономическите субекти да реализират печалба? И вторият: това ли бъде основната стратегическа цел на Вашето управление като министър постепенно да закриете областните болници, на които принципал сте Вие и да предоставите функции „Здравеопазване“ на частни структури, които, както е публично известно, не реализират икономическа дейност, от която няма печалба? Благодаря Ви, д-р Найденова. Има думата за отговор министърът на здравеопазването – проф. Николай Петров. Уважаема госпожо Председател, уважаема д-р Найденова! Ще започна с уточняващия въпрос, че всички тук сме български граждани и живеем в тази държава. Всичко, което се случва в тази държава, ни е пределно ясно и няма как да не отворим очи и да видим действителността. Това, което цитирахте като мои думи, като цитат е изключително точно и аз съм Ви благодарен, че са Ви направили впечатление тези думи. Но това не би трябвало да го тълкувате като декларация и посока на моята работа. Повярвайте ми, никой министър, независимо от коя политическа сила е, не той би искал някъде да ликвидира, да закрива държавни болници, за да работят други болници. Аз отново ще повторя, че в определени региони има проблем, и то голям проблем. Когато се касае за по-малки общини, както е моделът с Нови пазар и Шумен, това е в някаква степен работещ вариант, защото болницата е закрита, създаден е филиал, има малък стационар, има достъп до лекарска спешна помощ. помощ. Когато се касае за големи общини като Ловеч например, там проблемите са тежки, големи и трудно разрешими. Докато слушах Вашия въпрос, получих SMS, че нещата с Ловеч отново са зле, че, ще цитирам дословно: „като че ли всички са срещу тази болница“. Работещите, нашите колеги в Ловеч не бяха получавали заплати от март месец. С много усилия успяхме да им платим заплатите за два месеца, тук преди една-две седмици, да вкараме апаратура, персоналът се е разбягал, аптека няма кой да отвори. Е, на този въпрос как ще реагираме, ако от една страна извадим едни пари, а ние няма от къде да ги извадим, те трябва да бъдат за сметка на някой друг, да ги дадем на Ловеч, за да спасим болницата в Ловеч? Ами, не е само тя! Ще последва и въпрос за болницата в Стара Загора. Също много тежка ситуация. Тоест, с това аз не исках да Ви предизвикам, нито да давам посока на моето управление. С това исках да Ви осветля един проблем, който ще ни предстои да решаваме заедно. Има региони, където наистина ситуацията е много критична, трябва да мислим в тази посока. Не съм склонен да приема думите: ще

че те не са равноправни партньори – частната и държавната болница. От друга страна, това не може да стане. В здравеопазването не може да се работи и не трябва да се работи с принуда, а може да стане с други механизми, когато дай Боже стигнем момент да направим така, че болниците да се конкурират за спешност, да се конкурират за раждания, да се конкурират за неосигурени пациенти. Ето в тази посока имах предвид, че трябва да мислим. Но когато 240 ума мислят, мисля, че резултатът ще е малко по-голям, отколкото когато мисли един. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър. Доктор Найденова, заповядайте, имате възможност да направите реплика. Да, господин Министър, вярно това беше едно от първите заседания тогава на Комисията и все пак беше вариант за обсъждане и възможност за такава. Но аз искам да направя следното изказване, че Вие като министър направихте своя избор да бъдете министър на здравеопазването на Република България. Но Вие направихте и своя избор с бързите си мерки да спрете поне засега фалита на областната болница в град Ловеч. Мисля, че от тук нататък държавата в наше лице и във Ваше – Министерство на здравеопазването, трябва да гарантира нормалната работа на всяка областна болница, упражнява своя строг контрол върху тяхното управление. Защото действително те са част от националната сигурност на Република България и те мисля, че нямат право на фалит. А къде трябва да бъде мястото на частните болници в цялата тази система? Считам, че от днес започваме заедно да решаваме въпроса и действително повече умове взимат по-правилното решение. Благодаря Ви, господин Министър. представител Валентина Найденова. Желаете ли дуплика, господин Министър? Не желаете. Преминаваме към въпрос от народния представител Георги Йорданов относно плаково протезиране на дъвкателния апарат при възрастни хора. Заповядайте, доц. Йорданов.

Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Известно е, че има една категория пациенти, изцяло обеззъбени пациенти над 75-годишна възраст, които въпреки че са редовно здравно осигурени, не могат да ползват своите каса по простата причина, че в денталния пакет няма възстановяване на дъвкателния им апарат, ортопедично. Известно е, че този проблем беше един от елементите в преговорите за последния Национален рамков договор, беше постигнато съгласие. Поне по думите на тогавашните администратори от Здравната каса и от Министерство на здравеопазването бяха осигурени достатъчно средства да се поеме възстановяването на дъвкателния апарат при частично и изцяло обеззъбени пациенти над 75 години и беше направена съответната промяна в Наредба № 2 от 2016 г., като беше даден един ексклузивен срок 1 юли. В последно време се появиха изказвания от висши администратори на Здравната каса, че няма пари за тази дейност. Аз мисля, че пари няма да има при това състояние, с което се изплащат медикаментите, лекарствата от Здравната каса, няма да има пари не само за възстановяване на дъвкателния апарат на пациентите, а и за болниците, за симпа, за пимпа и така нататък. Моят конкретен въпрос към Вас е: какви мерки предприе Министерство на здравеопазването за спазване на срока 1 юли 2017 г. за дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при частично или цялостно обеззъбени възрастни пациенти над 75 години,

Благодаря Ви, доц. Йорданов. Имате думата, господин Министър, заповядайте за отговор. Уважаема госпожо Председател, уважаеми доц. Йорданов, дами и господа народни представители! Идеята за изменение на Наредба № 2 от 2016 г. за определяне на основния пакет възниква и е реализирана по време на служебното правителство. Допълнението на Наредба № 2 от 2016 г., касаеща плаковото протезиране на частично или напълно обеззъбени лица над 65 години, е обнародвана в „Държавен вестник“ на 9 май 2017 г.

В него се твърди, че отложените плащания за 2016 в размер на 14 млн. 444 хил. лв. не съставляват част от заложения бюджет за 2017 г. в размер 147 млн. лв. В тази връзка Министерството на здравеопазването изпрати писмо до Българския зъболекарски съюз и до Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, за да вземат отношение по този въпрос, защото от една страна имаме приета наредба, от друга страна недостатъчно средства. Ние също настояваме за категоричен отговор. Това ще се случи ли? Кога? И ако не се случи, с какъв аргумент? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър. Доц. Йорданов, имате възможност да направите реплика. Заповядайте.

Законите не важат ли за тези наши приятели от Здравната каса? Съчувствам Ви, господин Министър, лично аз съм удовлетворен от Вашето поведение в случая, но не мога да бъда удовлетворен от Благодаря Ви, доц. Йорданов. Господин Министър, ще има ли дуплика? Няма да се възползвате от това право. Продължаваме с питането на народния представител Георги Йорданов относно утвърждаване на Национална здравна карта. Заповядайте да развиете Вашето питане, доц. Йорданов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Един от основните документи, бих казал най-основният документ в Република България, е Националната здравна карта. Тя определя много неща, между които областните здравни карти, конкретните потребности от лекари, стоматолози и здравни специалисти, потребности от болнични легла, лечебните заведения, осъществяващи високотехнологични дейности и лечение. Тя има карта на Спешната медицинска помощ, която съдържа местоположение и брой на центровете по Спешна медицинска помощ. Картата трябваше да определи необходимия брой от лечебни заведения за болнична помощ и легла и да ги ограничи чрез Националния рамков договор. С Решение на ВАС от 18 май 2017 г. Националната здравна карта беше отменена. Това създаде, според мен, съществени административни затруднения. Моето питане към Вас е: какво е Вашето становище относно отмяната на Националната здравна карта от ВАС,

Благодаря Ви, доц. Йорданов. Заповядайте за отговор, уважаеми проф. Петров. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Ще спестя от отговора това, което се съдържаше във Вашия въпрос, а именно, че картата регламентира необходимостта от лекари и специалисти по дентална медицина, регламентира нуждите от брой легла и от високо технологични лечебни заведения, но не регламентира броя лечебни заведения. На 12 май тричленен състав на Върховния административен съд обявява нищожността на решение на Министерския съвет за Националната здравна карта. При това положение Националната здравна карта продължава да действа и ще спре да действа, ако петчленен състав остави в сила решението и тя се обяви за недействителна. Тоест тази процедура е обжалвана от Министерския съвет и от Министерството на здравеопазването и изчакваме решение на петчленката във ВАС. По отношение на актуализирането на Здравната карта има няколко вида актуализации. Едната е пълна актуализация, която се прави веднъж на три години, а другата е частична актуализация. Частичните актуализации се правят при няколко много ясни критерии: Първо, при значителни промени в здравно-демографските характеристики на определен регион; при съществени промени в структурата на болничната помощ, когато имаме закриване на лечебни заведения, сливане на лечебни заведения и по този начин намаляват леглата; и при промени в структурата на болничните заведения, когато примерно има създаване на ново лечебно заведение, когато се създават нови дейности – по същата причини се увеличава броят на леглата над определените в Здравната карта. И на последно място – при възникване на нови високоспециализирани дейности, свързани с нови здравни технологии. Има още една опция за актуализация и тя е при промяна в броя на леглата във всяко лечебно заведение в срок от 1 до 31 януари, тоест само за месец януари може да се предприеме обосновано искане за промяна в Здравната карта, след което се прави анализ, произнася се Националната комисия за Здравната карта и се прави частична актуализация. Малко информация. В началото на 2017 г. общата използваемост на леглата е 58,83%.

Като цяло липсва недостиг на болнични легла по видове. За двегодишния период – от 2014 г. до 2016 г., не са настъпили промени в демографските характеристики на отделните региони. По данни на Статистическия институт от 2014 г. до 2016 г. населението е намаляло с 1,4%. Естественият прираст за 2014 г. е 5,7, за 2016 г. – 6 промила, което не налага актуализация към настоящия момент. Благодаря Благодаря Ви, господин Министър. Доцент Йорданов, задайте два уточняващи въпроса в рамките на две минути. ГЕОРГИ господин Министър, колеги! Господин Министър, точно така е, когато се говори за експанзивно развитие на здравната система, по-скоро за желанието за нови дейности в различните региони. В момента според мен, имайки предвид финансовата ситуация в здравеопазването, сме точно в обратната ситуация, тоест имаме процес на отпадане на здравни дейности. Вие коментирахте, ще си позволя и аз малко за болницата в Ловеч. Там поради лошо финансово състояние на основната болница в региона, хората са лишавани от териториално близък достъп до някоя от основните дейности. Ако не се лъжа, съдова хирургия беше. Затова зададох въпрос: не когато има искане за нови дейности, а как ще осигурим на хората достъп до тези дейности, които с досегашната здравна карта, която правилно отбелязахте, че все още е в процес на обжалване, не могат да бъдат осигурени? Благодаря. Уважаеми господин Министър, заповядайте за отговор на уточняващите въпроси в рамките на три минути. Връщате ме към казуса „Ловеч“, доц. Йорданов. Действително той ми е като патологична доминанта в съзнанието в последните седмици. Ние направихме опит и ще стискаме здраво да устоим с оздравяването на тази болница. Има назначен прокурист, има екип – финансист, юрист, има много мощна подкрепа от страна на областния управител. Използвам случая да му благодаря. Осигурихме дарения медикаменти, стартираме програма с водещи специалисти от страната от големи софийски болници, които да ходят на място, за да могат да привлекат пациенти и да дадем на пациентите достъп до висококвалифицирани специалисти. Осигурихме им заплати, надявам се, че в следващите месеци ще бъде решен и този проблем. Стартирана е Програма за оздравяване на болницата по линия на оптимизация на разходите, борба за повече приходи и, дай Боже, болницата да заработи. Мисля, че ще бъда готов януари – да се убедя и за себе си дали сме успели, или не. Но, ако си представим хипотетично, че не успеем, много хубав е въпросът: как осигуряваме достъп до здравеопазване там? Имаме вариант 1 преструктуриране на болницата в две-три малки отделения с малки стационари и с наличния персонал, който да осъществява медицинска услуга за населението и пренасочване на пациентите към най-близките по-високоспециализирани, по-големи, и по-добре работещи лечебни заведения, каквато е в Плевен. В тази връзка ми се ще да споделя една цифра с Вас, която много ме впечатли. Когато гледах справките, по време на съвместната дейност с кардиологията,

са два, тоест тук има нещо и ние трябва да разберем какво е това нещо. Действително Вие в това отношение сте прав, държавата трябва да има ангажимента – и тя няма да отстъпи от това, уверявам Ви, там да има спешност като прием, да има възможност за Родилно отделение, да има възможност за Спешна хирургия и всичко, което касае остра реакция на момента. Което може да се транспортира и отложи, сигурно ще се транспортира, но това е при песимистичен вариант на нашите усилия. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Не желаете да изразите отношение, доц. Йорданов. Преминаваме към въпрос от народния представител Спас Панчев относно състоянието на Университетска

Четвъртата по големина Университетска многопрофилна болница в България „Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора е с най-много задължения – 25-26 милиона, натрупани в последните години. В болницата работят към 1100 човека, от тях – 250 лекари, 450 сестри, 250 рехабилитатори и още 150 административен персонал. Засега те нямат проблем със заплатите и успяват да ги получават. В момента EVN, който беше запорирал сметките на болницата, е отказал да вдигне запора и от 1-ви заплатите на специалистите ще отиват в EVN. И, ако специалистите, лекарите са готови да изчакат, съм убеден, не виждам перспектива за болницата, защото след понеделник няма да има пари за лекарства, за консумативи, което значи, че няма да има Спешна помощ и още по-лошо, което ще предизвика лежащо болните да бъдат преместени в други болници. Преди две седмици премиерът беше в Старозагорско, той също е информиран за тежкото състояние на болницата. Убеден съм, че Вие също сте го информирали и предприемате

Спомням си през 2013 г. или 2014 г., когато бях за кратко служебен министър, отново беше много тежък казус, имаше стачки, тогава течеше процесът по обединение на двете болници. Добре е да си спомним, че още през 2012 г., когато стартира процесът за обединение на Областната и на Университетската болница, към този момент дълговете на болницата са 24 милиона, тоест тук говорим за стар период. Това също е една тема, която в един момент ще влезе в дневния ред на парламента. Това са дългове отпреди повече от шест, седем, За сравнение: от 2012 г. – 24 милиона, и през 2017 г. към днешна дата – 27 милиона. Това показва, че болницата се справя. Всичко това, което казвате, е факт. Това са раниците, пълни с желязо, които мъкнем от много години насам и не можем да се справим с тях. каквото може, Министерството на здравеопазването помага, но то може да стане само по пътя предоставяне на средства за капиталови разходи и плащания по субсидия, по методиката за субсидиране на лечебните заведения – спешност, раждане и така нататък. Идеята да се тегли кредит, в най-добрия случай безлихвен държавен заем, в нетолкова добър случай кредит от банка, но с нисък лихвен процент, е като че ли работеща. Повярвайте ми обаче, при този огромен дълг, само лихвите са достатъчни да убият която и да е болница, предприятие, фирма и така нататък. Това е нещо, което не е решено от много години.

той например не може да направи обществена поръчка за доставка на електроенергия, да излезе на свободния пазар и да постигне намаление, защото, първо, трябва си плати сметката за тока. А той дължи 3 милиона и половина! За сравнение ще Ви дам – понеже, както много често сутрин си ходя в болницата, моят приемник ми каза, че за една година, откакто направихме поръчка за доставка на свободния пазар, сме икономисали 1 млн. 600 хил. лв. за ток при същата консумация. Ето, обаче тази болница е в ъгъла и не може да го направи. Първо, тя трябва да си занули сметката и да направи поръчка веднага. Как се зануляват 3 милиона и половина?

Говорейки, господин Министър, за огромните задължения, разбира се, аз не сочех като причина Вашето управление,

Болницата има капитал 16 млн. лв. Просрочията са 17 милиона. Сами разбирате в какво състояние се намира и, ако няма някаква помощ, някакво решение, несъмнено ще фалира, а тя е болница, в която се лекуват няколко стотин хиляди души от Старозагорския регион, с много добри специалисти и добро име. Няма текучество. Хората разбират проблемите и въпреки това работят в нея. В момента дори една от сградите, в която се помещаваше доскоро Акушеро-гинекологичната клиника, се мести в сградата на болницата, а тази сграда, която се освобождава, е в добро състояние и би могла да донесе около 6 милиона и половина лева при продажба. Идеята държавата да вземе собствеността на тази сграда и да увеличи капитала с толкова би било една много добра възможност за излизане от кризата. Аз знам, че сам министърът не може да го реши. Доволен съм, че премиерът се е ангажирал. Неслучайно казах и на шефа на Националната здравноосигурителна каса за проблема, който има, и съм убеден, защото си взе бележка, че той също там, където има закъснения в плащанията на Касата, ще се постарае да вземе решение. Проведох разговори с колегите от ръководството на ГЕРБ, от парламентарната група, Вие сте прав – където общо работим за решаване на едни проблеми, има по-добра перспектива за излизане от тях. Надявам се скоро да имаме

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Панчев, дами и господа народни представители! Господин Панчев, Вие предизвикахте тази вест и тя току-що дойде

и ще използваме идеята. Нещо повече, разговарял съм с финансовия министър – ако няма такава необходимост, да се премине към продажба на сградата и средствата да влязат за погасяване на просрочени задължения. Само че, когато се плащат просрочени задължения, дългове въобще, и имаме финансов ресурс, тогава ще се мъчим да постигнем по-добър резултат – тоест с една единица да платим едно и половина и така нататък. Благодаря Ви, господин Министър. Пристъпваме към последния въпрос към министъра на здравеопазването. Той е зададен от народните представители Богдан Боцев и Николай Бошкилов относно разкриване на филиал за спешна помощ в община Белица, област Благоевград. Заповядайте, уважаеми колеги, да развиете въпроса. за България): Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господи Министър, уважаеми колеги! Моят въпрос е относно разкриване на филиал за спешна помощ в община Белица, област Благоевград. Община Белица обхваща 20 населени места, като 8 от тях са във високопланинската част на Родопите. По данни на отдел ГРАО към 31 декември миналата година жителите на община Белица по постоянен адрес са 10 хил. От тях 3437 живеят в град Белица, а останалите са разпределени неравномерно в 11-те села в общината. Болничната помощ се осъществява в община Разлог, тъй като там е най-близката многопрофилна болница. Център за спешна медицинска помощ има в град Разлог и филиал в Якоруда. Те обаче са твърде отдалечени от административния център. Намират се на 18 км от него, а до най-отдалеченото населено място в общината разстоянието е 60 км. от жителите на общината са на 30 – 40 минути до най-близкия център за спешна здравна помощ. Останалите 32% – положението е още по-тежко. Необходими са им повече от час и половина, за да стигнат на място, където да получат помощ. Голямото разстояние между отделните населени места в община Белица, далечното разположение на Центъра за спешна помощ в град Разлог, съчетано с тежките зимни условия, създава големи затруднения за живеещите и пребиваващите на територията на общината. Становището на общинското ръководство в Белица, изразено по времето на проведените с нас срещи, е, че е крайно наложително разкриване на център за спешна медицинска помощ или филиал на такъв център, който да обслужва територията на общината. Само по този начин може да се гарантира оказване на бърза и адекватна медицинска помощ на жителите и гостите на общината. Добра предпоставка за разкриването на такъв филиал е и фактът, че общината разполага с необходимата материална база за нормалното функциониране на центъра. Моят въпрос към Вас, господин Министър, е следният: какви са възможностите и вижданията на Министерството на здравеопазването за разкриване на филиал за спешна медицинска помощ в община Белица и в какви срокове би могло да се реализира това? ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Боцев. Заповядайте, господин Министър, за отговор на този въпрос. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! На територията на Белица не съществува разкрито лечебно заведение за болнична помощ. Медицинското обслужване се осъществява чрез извънболнична медицинска помощ в една

е структуриран с три екипа: един реанимационен, един лекарски и един стационарен. В Якоруда има два екипа: един медицински и един стационарен. През 2016 г. повикванията за цялата община са били общо 216 за Белица 128, а за селата от общината 88. За първото полугодие на 2017 г. повикванията са 153 – за Белица 110, за останалите населени места 43. Независимо, че Спешната медицинска помощ на населението в трите общини показва една средна натовареност – по-малко от две повиквания на адрес за 12 часа работна смяна, аз съм съгласен с това, че Вие повдигате този проблем. В тази връзка след анализ в хода на реализирането на Проекта за спешна помощ, при наличен ресурс, може да се обсъди Вашето предложение за създаване на такъв филиал. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Министър. Имате възможност да направите реплика. Заповядайте – народният представител Богдан Боцев. Благодаря Ви за отговора, господин Министър. Мисля, че Центърът за спешна медицинска помощ в община Белица е много важен за населението в целия регион.

Не искате да вземете думата. Благодарим за участието Ви в парламентарния контрол. Пристъпваме към отговор на въпросите към госпожа Теменужка Петкова – министър на енергетиката. Тя ще отговори на въпрос на народния представител Мартин Мартин Тинчев и Димитър Александров относно изпълнението на графика за удължаване на ресурса за експлоатацията на V и VІ блок на АЕЦ Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Удължаването на срока за експлоатация на ІV-ти и VІ-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“ и тяхното прелицензиране са ангажименти, чието навременно изпълнение е от изключителна важност за българската енергетика. Комплексното обследване на двата блока е приключило. За блок V на АЕЦ „Козлодуй“ е направена цялостна комплексна програма по дейностите за повишаване на безопасността и осигуряване удължаването срока на експлоатация. В тази връзка въпросът ми към Вас, госпожо Министър, е: Как върви изпълнението на графика за удължаване на ресурса за експлоатация на V-ти и VІ-ти блок и какъв е статусът на процеса по подновяване на лицензите на двата блока? Благодаря Ви, господин Тинчев. Заповядайте, госпожо Министър, за отговор на този въпрос благодаря затова, че поставяте този изключително важен въпрос, свързан с удължаването на живота на V-ти и VІ-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“, тъй като това е тема, която е основен приоритет на правителството в нашата управленска програма. Тема която е свързана с нашата енергийна сигурност. Към настоящия момент съгласно действащите лицензии за експлоатация блокове V-ти и VІ-ти на АЕЦ „Козлодуй“ имат проектен ресурс за експлоатация съответно: V-ти блок до 2017 г., и VІ-ти блок до 2021 г., като плановете са срокът им на експлоатация да бъде удължен поне с 20 години. В съответствие със Закона за безопасно използване на ядрената енергия в изпълнение на изискванията определени от Агенцията за ядрено регулиране, беше проведено комплексно обследване и оценка на остатъчния ресурс на оборудването и съоръженията на блокове V-ти и VІ-ти

Програмата за продължаване срока на експлоатация на V-ти блок е изпълнена като на 27 октомври 2016 г., АЕЦ Козлодуй подаде в Агенцията за ядрено регулиране пълния пакет документи за подновяване на лицензията за експлоатация на V-ти блок за срок от десет години, максимално допустимото по Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Очаква се лицензията да бъде издадена преди изтичане на досегашните, чиито срок е до 5 ноември 2017 г. За блок VІ са предвидени 227 мерки за изпълнение. На 28 януари 2016 г., е подписан договор между АЕЦ „Козлодуй“ и Росатом сървиз и „Риск инженеринг“ за разработване на обосновка за продължаване на срока на експлоатация на VІ-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“ до 60 години, анализ, разчети и количествени оценки, на оценка на остатъчния ресурс съответно конструкции, системи и компоненти. Дейностите по проекта за продължаване срока на експлоатация на VІ-ти енергоблок се извършват в рамките на планираните срокове и обеми при спазване на заложения график. Получена, приета и одобрена е изискващата се техническа документация по основните договори съгласно сроковете заложени във времевия график на проекта. За изготвяне и предаване на документацията за подновяване лицензията на VІ-ти енергоблок в АЕЦ „Козлодуй“ е създадена необходимата организация като пакетът от документи трябва да бъде предаден в Агенцията за ядрено регулиране в срок до 2 октомври 2018 г. В заключение ще добавя, че към днешна дата няма нерешени въпроси, организационни или технологични пречки, които да застрашават, или забавят изпълнението на дейностите по проекта за продължаване срока на експлоатация спрямо заложения график. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, Министър Петкова. Заповядайте за реплика, уважаеми господин Тинчев. Благодаря Ви, госпожо Министър за ясния и точен отговор. Разбира се, една немалка част от тази информация ние получаваме чрез медиите, но аз лично се надявам, че и в бъдеще може да разчитаме на Вас да ни информирате по този така важен въпрос,

относно Национално хранилище за погребване на ниско и средно активни отпадъци. Заповядайте, да зададете Вашия въпрос, госпожо Малешкова. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър! Моят въпрос е относно Национално хранилище за погребване на ниско и средно активни отпадъци. И в тази връзка. Как се развива процесът по изграждане на Националното хранилище за погребване на ниско и средно активни отпадъци? Какви са заложените времеви графици и има ли издадени разрешения за строеж от Министерството на регионалното развитие и благоустройство, както и от Агенцията за ядрено регулиране? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Малешкова. Заповядайте, госпожо Министър, за отговор. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Малешкова, уважаеми господин Вълев! Безспорно въпросът, който Вие поставяте, също е изключително важен от гледна точка на енергийния сектор в България. Изграждането на хранилище за този този вид отпадъци е един от нашите основни ангажименти, който ние сме поели и като член на Европейския съюз. Така че темата е изключително важна и изключително актуална. Безопасното управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци, в това число и изграждането на Националното хранилище за погребване погребване на ниско и средно активни отпадъци, е един от основните приоритети в Програмата на правителството. Първият етап от изграждането на Националното хранилище за ниско и средно активни радиоактивни отпадъци е предвиден за съхранение на преработените и кондиционирани радиоактивни отпадъци от извеждането от експлоатация на блокове от

Хранилището ще бъде многобариерно, повърхностно, модулно инженерно съоръжение, разположено в непосредствена близост до АЕЦ „Козлодуй“ на площадка „Радиана“, която получи статут на обект с национално значение и на национален обект. Изграждането на Националното хранилище е предвидено да бъде извършено в периода 2016-2021 г. Въвеждането в експлоатация на съоръжението е предвидено за 2021 г. с период на експлоатация от 65 години. Със заповед на Председателя на Агенцията за ядрено регулиране е одобрена площадката и техническият проект за изграждане на хранилището. На 7 юли 2016 г., е сключен договор с изпълнител на строителството на първия етап на Националното хранилище. Подготвителни работи на площадката се извършват от 2014 г. Изградена е индустриална ограда, подготвя се път за строителните дейности и се извършва предексплоатационен, радиационен, геодезичен, хидрогеоложки мониторинг на площадка „Радиана“. Основните средства за изграждане на Националното хранилище се осигуряват от Международен фонд „Козлодуй“, администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие, на обща стойност 71 млн. евро.

На първи етап ще бъде построен първият модул на хранилището – 22 броя клетки, които ще поемат 6 хил. 336 броя стоманобетонни контейнери, както и цялата инфраструктура на обекта. Изграждането на втория и третия модул ще се извършва съответствие с темповете на генерация на радиоактивни отпадъци от експлоатацията на атомната електроцентрала, както и на радиоактивни отпадъци от други ядрени приложения от промишлеността, медицината, селското стопанство и научните изследвания.

и разрешение за строителство от Агенцията за ядрено регулиране, съгласно чл. 15, ал. 4, т. 3 от Закона за безопасното използване на ядрената енергия. На 5 май 2017 г. Агенцията за ядрено регулиране издава съответното разрешение за строителство на националното хранилище, а на 25 май 2017 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е издало разрешение за строеж, което е влязло в сила от 25 юни 2017 г. Така че всички тези важни етапи, през които трябва да мине изграждането на националното хранилище, вече са факт и предстои в края на месец август или може би началото на септември да бъде даден и реалният старт и да бъде направена, така да се каже, първа копка на този много важен проект. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Министър. Заповядайте за реплика. Не желаете реплика. Следователно няма да има и дуплика. Благодаря Ви, госпожо Министър за Вашето участие. отговор на питания и въпроси, отправени към господин Красимир Вълчев – министър на образованието и науката. Той ще отговори на питане от народните представители Анелия Клисарова, Иво Христов, Николай Цонков и Стоян Мирчев, относно изпълнението на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Ще започна с това питане, което беше зададено миналия месец, и трябва да кажа, че благодарение на нашите усилия и на усилията на Комисията по европейски въпроси и контрол на еврофондовете се състоя една прекрасна среща. Една дискусия, с която уточнихме много от проблемите, свързани с Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Затова благодаря на всички колеги и този път питането ми ще бъде доста кратко, защото голяма част от въпросите вече бяха дискутирани и обсъдени. Благодаря Ви за точните отговори, господин Министър, но все и пак една част от тези въпроси останаха да бъдат решавани. Защото, за съжаление, все още съществува риск от загубата на средства по оперативната програма. Особено критична е първа ос, а това са парите за наука. За първи път в България и Министерството на науката има оперативна програма, то е управляващият орган, то е бенефициентът, Министерството по-скоро е бенефициенът, и това е изключително важно, защото 350 милиона са 350 милиона за наука, които нашата държава трудно отделя от държавния бюджет.

Колеги, 2017 г. до месец декември изтича правилото N+3. Това означава, че ние трябва да имаме верифицирани средства до тогава, иначе няма да можем да изпълним тази програма. Затова искам да попитам: имаме ли вече сключен договор с фирмата за оценители с италианската фирма, не бъркам „Прогети Плант“ и те ще успеят ли в срок да оценят проектите, защото пък до края на 2018 г., знаете, че трябва да почнем да отчитаме тези проекти.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Клисарова, имах възможност да отговоря на голяма част от въпросите. Действително периодът, в който се намираме, е свързан със значителни предизвикателства по отношение на изпълнението на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Може би три са основните предизвикателства, които имах възможност да изложа пред съвместното заседание на Комисията по образование и наука и Комисията по европейски въпроси. По отношение на първа ос, както и Вие споменахте, това е предизвикателство, свързано с преодоляване на забавянето или по-точно недопускане на по-нататъшно забавяне, тъй като не можем да върнем часовника. Опитах се да бъда максимално коректен в моята прогноза и казах, че вероятността за загуба на средства е налице, въпреки въпреки че съществува един силно реалистичен сценарии, при който може да не се достигне до това, или да не реализира пълния размер на очакваната корекция по правилото за междинната цел, която имаме 2018 г. да бъдат верифицирани определен процент от средствата. По отношение на втора и трета ос на Оперативната програма, където са средствата за образование,

като управляващ орган, от една страна, и конкретен бенефициент, от друга страна. Спецификата на тези оси и на операциите, които изпълняваме, и на образователната система предполага ние, ние, Министерството, да бъдем конкретен бенефициент по операции в голям размер. Всъщност ние сме Министерството, което е най-голям конкретен бенефициент по принцип, а пък от друга страна е управляващ орган. Одитите, било на Главната дирекция или на новата агенция, ще бъдат постоянни. Те ще бъдат по отношение на изпълнението на програмата. Що се отнася до предварителния одит на системите, който се прави или така наречената „акредитация“, тя вече е направена. Към днешна дата това, което имаме като становище от одитиращия орган

Вашето предложение на заседанието на двете комисии, беше много коректно, ние все пак да имаме и резервен вариант. Разбира се, че принципът на предпазливост налага ние да имаме да имаме няколко варианта, да се застраховаме, за да не допускаме допълнително забавяне. И третото предизвикателство е свързано с изграждането на капацитет или укрепването, подобряването на капацитета на управляващия орган. Нещо, което ще бъде трудно, една от най-трудните ни задачи, но се надявам, че ще успеем да се справим с нея. По отношение на конкретния въпрос – имаме ли сключен договор с оценителите? Вчера ми докладваха, че имаме подпис от наша страна. Аз не съм възложител, има упълномощено лице. Договорът ще бъде сключен, когато ни предоставят банкова сметка. Предполагам, че това ще бъде

компанията, която организира оценителите. Едното е относно това по-бързо да реализират оценяването, ясно, давайки им да разберат, че ние сме в критичен период със сроковете с изпълнението на първа ос на Оперативната програма и, второ, по отношение на квалификацията, експертизата на оценителите, която от своя страна ще определи качеството на оценителния процес. Средствата по първа ос са в размер на 560 милиона, но 350 милиона са двете най-големи операции – центровете за върхови постижения и Центъра за компетентност, около които и въз основа на които трябва да бъде изградена новата научна инфраструктура. ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. За два уточняващи въпроси, в рамките на общо две минути, имате думата, проф. Клисарова. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Господин Министър, колеги, удовлетворена съм от отговора, защото е много добре това, че не се налага допълнителна акредитация, която ще изисква един срок може от утре и до шест месеца да ангажира, и това е доброто. Виждам, че Министерството полага всички усилия да не загуби тези средства за наука и за образование, но изключително важно е да определите такива критерии към оценителите, щото авторите на проекти да бъдат удовлетворени, доволни и за следващото забавяне след оценяването, което е реален риск също, това е да има обжалване при класирането на проектите. В тази връзка просто Ви питам: мислено ли е за това, до три месеца ли е срокът за оценяване на проектите и имаме ли възможност да направим такива критерии към тези оценители, така че учените да бъдат удовлетворени от класирането, макар че, съм убедена, че ще винаги ще има и недоволни? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, проф. Клисарова. Три минути имате, министър Вълчев, за отговор на допълнителните въпроси. Благодаря. Да, срокът по договор и по оценителната процедура, регламентирана в нормативната уредба, е три месеца. Направленията, в които ще се оценяват проекти, са осем, за двете операции по четири области. Надявам се, че по някои от тях ще има възможност по-бързо да протече оценителният процес да няма обжалвания, което да забави сключването на договорите. Що се отнася до квалификацията на оценителите, тя е заложена в критериите към договора. Надявам се да бъдат подбрани добри международни оценители. Самата компания, доколкото се запознах с нея, е с 25-годишен опит в тези дейности. Оценителите ще бъдат от над 13 страни. Най-важното условие е те да бъдат независими от оценяваните. Надяваме се, че това условие безспорно трябва да бъде изпълнено. От там нататък, има си критерии за научните качества, научната експертиза на тези оценители. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. За отношение проф. Клисарова, имате две минути. България): Уважаеми господин Председател, господин Министър, дами и господа народни представители! Удовлетворена съм от отговора и от точните срокове – три месеца, които поставя Министерството. А относно капацитета, човешкият ресурс е изключително труден, съгласна съм и гарантирам, че всеки от нас би съдействал, щото този капацитет да го има и парите да си останат за нашите учени и за нашето образование, а не да ги връщаме на Европейския съюз. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаема проф. Клисарова. Следва питане от народните представители Халил Летифов, Ерол Мехмед, Сергей Кичиков и Исхан Хаккъ относно политика на Министерството на образованието и науката относно безопасност на движението по пътищата.

ръководеното от Вас Министерство и участието Ви в Комисията по транспорт имате една обща допирна точка. Това е § 4 от „Преходните и заключителни разпоредби“ на Закона за движение по пътищата, който ще цитирам следния текст: „Министърът на образованието и науката осигурява чрез съответните учебни планове задължително изучаване от учениците в системата на средното образование на правилата за движение по пътищата“. Уважаеми господин Министър, позволете ми да Ви поставя една малка преходна задача. Когато пресичате улицата, първо в коя посока поглеждате – на ляво или на дясно? Ако може, да ми отговорите. Едно изследване показва, че от 10 деца до IV клас при пресичане на улица девет от тях поглеждат първо на дясно. Едно от тях поглежда първо на ляво. В този ред на мисли, уважаеми господин Министър,

да чува, да вижда, да преценява, да може да се предпази. Ако Вие завършите IV клас, трябва да имате добре развит бинурален слух и добре развита моторика като цяло. Знаем, че всъщност периферното зрение на възрастните хора е развито на 180 градуса, докато при децата е 70 градуса. Задължението всъщност на това обучение в началния стадий, в началното образование, е точно това – да се развие тази моторика, детето да има съответния рефлекс и да може да да е полезно на себе си, а и да не застрашава и останалите участници в движението. С една дума, в края на IV клас тези умения ние трябва да сме ги развили. Това предвиждат и учебните програми по „Безопасно движение на пътищата“ – в III и IV група на детската градина и от I до IV клас. Учебното време за обучение по „Безопасно движение на пътищата“ не позволява в рамките на шест часа да се развие в пълен размер. Това ще рече, че през месец и половина на 25 – 30 деца ще им бъде отворена сензориката в пълен обем, а това всъщност е невъзможно. Нужно е малко повече обучително време.

обучението по „Безопасно движение по пътищата“ е в системата на средното образование, което ще рече от I до XII клас. Съгласно Стратегията на МОН за безопасно движение по пътищата, 2011 – 2020, което според мен е един добър документ и в който, ако не ме лъже паметта, Вие имате участие в неговото съставяне. На стр. 13 има „Обучение по безопасно движение на пътищата“, което е от V до XII клас. По-надолу, в изпълнение на тази Стратегия Вие, господин Министър, в качеството си на главен секретар, всъщност, в същото време

а учебните часове ще бъдат само в часа на класния, тоест също се намаляват. Уважаеми господин Министър, в момента има два нормативни документа – заповед и таблица, и двата противоречат на Закона за движенето по пътищата § 4 – който Ви цитирам трети път,

на Министерството на образованието и науката относно безопасността на движение по пътищата е разгърната преди всичко в Стратегията на Министерството за изпълнение на Националната Стратегия на Република България за подобряване на безопасността на движение по пътищата за периода 2011 – 2020 г. Основният ни приоритет е свързан с обучението на децата и учениците, които са част от уязвимите участници в движението по пътищата. Законът за предучилищното и училищното образование създава необходимите предпоставки за реализиране на тази политика чрез общообразователна подготовка, осъществявана в задължителни часове и чрез надграждането й в избираемите часове на училищния учебен план. Във връзка с втория въпрос, Ви информирам, че съдържателно „Безопасността на движение по пътищата е заложена в редица държавни образователни стандарти. Например в детските градини „Безопасността на движението по пътищата“ се включва в образователно направление „Околен свят“. Държавният образователен стандарт за общообразователната подготовка, необходимите компетентности на учениците се дават в обучението по предмети като „Околен свят“ във II клас и „Човек и природа“ в III и IV клас. Държавният образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование е в рамковите изисквания за организиране на часа на класа с включени минимален брой часове за безопасност на движението по пътищата. Подготовката и изграждането на адекватно поведение на всички участници в пътното движение се надгражда и в областта на професионалното образование и обучение. В съответствие със Закона за професионалното образование и обучение Министерството на образованието и науката разработва и утвърждава необходимата учебна документация. подпомагане на учителите на електронната страница на Министерството е създадена рубрика „Безопасност на движението по пътищата“, в която са публикувани стратегически документи, свързани с темата, учебни програми по безопасност на движението по пътищата за етапите на основната образователна степен, национални инициативи, свързани с безопасността на движението по пътищата. Материалът за обучението са публикували в рубриката „В помощ на класния ръководител“. Във връзка с третия въпрос за синхронизиране на нормативната уредба, бих искал да Ви информирам, че в нашето становище до министъра на вътрешните работи относно Проекта на мерки за подобряване на безопасността на движението заявихме готовност да се ангажираме с актуализирането на системата за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата. Предложихме също така да бъде разработена платформа за информационен обмен, въвеждане и анализиране на данни, събирани от различни министерства. В заключение следва да се подчертае, че няма основания да се говори за противоречие между цитираната от Вас заповед и Наредба № 13 от 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. В часа на класа са заложени часове за изучаване на „Безопасност на движението по пътищата“, които съответстват като брой часове в заповедта и отговарят на концепцията да се обхване цялата основна образователна степен. Предвид това, че съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, основното образование вече се завършва след VII клас, в VIII клас не са предвидени такива часове. Наредба № 13 обаче дава възможност за интегриране на тематиката за безопасност на движението по пътищата в по-общи теми за правата и отговорностите, за солидарността, сигурността и толерантността. Разглеждането на безопасността на движение по пътищата през призмата на гражданското образование е предпоставка за по ефективни резултати от обучението. В допълнение, това, което бих желал да кажа. Несъмнено тази дейност е една от важните дейности. Тя е изключително важна за живота и здравето на децата; една от многото дейности в образователната система, в списъка от политики, програми и дейности в системата на образованието; една от многото задачи, с които е натоварена образователната система, и ние трябва да й отделим подобаващо внимание. Това, което може би трябва да поема в случая, като ангажимент към Вас, е заедно с политическия екип на Министерството да организираме допълнителни обсъждания, защото както Вие казахте, има неразбиране, има съмнения за противоречие. Аз самият ще отделя необходимото, допълнително време за изясняването на тези въпроси и за развитието на тази политика. Що се отнася до желанието да бъдат изучавани повече часове, знаете, че то винаги е трудно, защото учебния план е ограничен като обем. Всяко натоварване с допълнителни ангажименти, предполага да отпаднат Но предвид важността на темата се ангажирам да проведем този дебат с колегите и с представителите на системата на образованието. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Министър. Две минути за два уточняващи въпроса – имате думата, господин Летифов. Благодаря Ви за отговора, господин Министър. Аз съм удовлетворен, особено от това, което казахте, че ще направим необходимите консултации. Имате пълната ни подкрепа, за да обърнем достатъчно внимание на този толкова важен предмет. Ако Вие сте искрен, може да се направи, така както цитирахте, новите промени в Закона за предучилищното и училищното образование да се направи един модул, а след това в средното образование вече, от VIII клас, да има и предмет. Така или иначе, Вие в специализираните училища такъв предмет за безопасно движение имате, и той да стане официален. Ще Ви кажа и още една статистика. Ранените деца всяка година са над 100, а загиналите деца, жертвите са 35. Това ще рече, че един голям клас всяка година просто изчезва. Това са опечалени семейства, родители и близки, които всъщност губят най-ценното си. Смятам, че тази отговорност е изключително важна. Според информацията, която имаме, всъщност по този този предмет в Министерството няма специалист, който да го съблюдава и да следи неговото изпълнение надолу по редицата в часовете и в класовете поотделно. Това в някаква степен показва доколко предметът или отношение към това се е, как да кажа, неглижирало в някаква степен. Разбира се, не се съмнявам в желанието Ви професионализмът и познаването на материята. Затова се обръщам по този начин към Вас. Въпросът е изключително сериозен и с новите промени, които се предлагат чрез Закона за движението по пътищата, правоспособност на водачите да се придобива след 10 клас, смятам, че задачата става все по-сложна. Ние ще изключим още една група хора, които няма да могат да бъдат обучени. Всъщност вместо да стесняваме кръга на хората, които не са преминали през такова обучение и те стават опасни за себе си и за другите участници в движението,

от народния представител Анелия Клисарова относно условията за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование, които са с трайни увреждания и/или без родители. Имате думата, уважаема проф. Клисарова, да развиете въпроса. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители!

Според чл. 7, ал. 1 ученикът може да кандидатства за всички видове месечни стипендии, но може да получи по избор само една. Каква е връзката между стипендията за висок успех и тази за деца без родители или тази за деца с трайни увреждания. Това че едно дете е отличник прави ли го по-малко сирак или отличният успех лекува ли трайните увреждания? В тази връзка моят въпрос е: смята ли министърът и Министерството на образованието и науката да предложи промени в Постановление № 33 от 2013 г. на Министерския съвет, така че децата без родители и/или с трайни увреждания, показали отличен успех, да имат право да получават повече от една стипендия? Благодаря Ви, проф. Клисарова. Господин Министър, имате думата за отговор. МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Клисарова! Ученическите стипендии са насочени към три цели. Едната е да стимулират постиженията, успеваемостта. Това са стипендиите, свързани с по-висок успех, които се предоставят въз основа на по-висок успех. Другата цел е да подпомогнат достъпа. Това са стипендиите, свързани с дохода. Това са целевите стипендии, насочени към подпомагане изплащането на общежитие, транспортни разходи на учениците и имат за цел да подпомогнат учениците за задържането им в училище, за издръжката им по време на обучението. И третата цел, която до някаква степен се припокрива с втората, но не е задължителна, е да бъдат компенсирани определени групи ученици за това, че са житейски непривилегировани или са, може би не мога да намеря точната дума, това са учениците с един родител, това са децата, учениците с увреждания. При тях предимството е, че няма тези допълнителни условия. Тук, разбира се, е въпрос на справедливост, което винаги е дискусионно, дори бих казал философско понятие кое е по-справедливо от другото. Но при един и същ обем средства, ако ние разрешим на един ученик да получава и на трите основания, ще ограничим броя на учениците, които получават стипендия. Не казвам, че това не е справедливо, зависи от каква гледна точка го погледнем. Така или иначе в Постановление № 33, прието през 2013 г., в предходното постановление, което то замени, беше стъпено на тази концепция да не се натрупват стипендиите. Разбира се, че е добре ние да увеличаваме средствата за стипендии. Добре е да стимулиране успеваемостта, независимо от другите критерии. Но това е въпрос на по-нататъшно развитие на политиката, съпроводено с възможности за увеличение на средствата за стипендии. Всъщност с това Постановление от 2013 г. беше направено едно значително увеличение, като бяха регламентирани стипендии в зависимост от образователните резултати. Там, където има по-високи резултати в тези училища, получават повече средства за стипендии. Другото, което беше направено, е да получават повече средства за стипендии професионалните гимназии, които които обучават по технически, аграрни професионални направления, които са важни за пазара на труда. На училищата им беше дадена възможност да определят и по-висок размер на средствата от този, който беше преди. по тази линия те помагат да получат по-висок размер на стипендията и да определят за някои ученици по-висок размер на стипендията. Считано от предстоящата учебна 2017/2018 г., ние разширяваме с един клас, заради новата образователна структура, броя на правоимащите ученици. Стипендиите се получават след завършване на основно образование, тоест сега и учениците от VIII клас ще имат възможност да получават стипендии. Досега беше след VIII клас, което също е свързано с допълнителни бюджетни средства. Допълнителният ресурс за бюджетната 2018 г. ще бъде насочен към обезпечаването на това. Разбира се, че е добре да има възможност и за допълнително разширяване на броя на правоимащите.

Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Аз искам да кажа, че съгласно чл. 11, ал. 1 размерът на месечните стипендии се определя в границите от 21 до 50 лв. месечно. Ако тези деца с трайни увреждания или пълни сираци, без нито един родител покажат отличен успех, не мисля, че бюджетът на държавата ще бъде толкова натоварен, за да не може това да се реализира. Нашата задача е да създадем условия точно приобщаващото обучение, особено децата с трайни увреждания да имат достъп, да ходят на училище, а ако покажат отличен успех, успех, да намерим още малко средства, да ги стимулираме. Разбира се, че в министерското постановление може да бъде да не получават пълния размер на стипендията за отличник, но да помислим за някакъв размер

Преминаваме към въпрос от народния представител Дора Янкова относно бъдещето на училището в село Касъка в община Доспат. Имате думата, уважаема госпожо Янкова. Уважаеми господин Председател, уважаеми Министър Вълчев! Моят въпрос е относно бъдещето на училището в село Касъка, община Доспат. За информация, господин Министър, село Касъка е единственото село в община Доспат с естествен прираст на населението. То е живо село. При мое посещение в общината и в селото и родители, и ученици искат да имат добри условия за образователен и учебен процес. Защо казвам „добри“? В момента децата учат в четири класни стаи на две смени. Майките работят в цеховете, където има създаден поминък, бащите са в чужбина и слава Богу, това е едно от селата, където се задържа населението и има млади хора. В разговор с кмета на общината той сподели, че е поел общината в недобро финансово положение. Той се вълнува и е за това училището да бъде подкрепяно и развивано, но му липсват средства. В този период от неговия мандат има проект и дори е стигнал до строително разрешение. Моят въпрос към Вас е по повод училището в Касъка то да бъде подкрепено. Какви са възможностите на ръководеното от Вас Министерство да бъдат достроени, може би четири класни стаи, или това, което кметът е направил. Вие знаете, че родопчани по душа и характер са, първо, да си образоват, възпитат децата, а и образованието в смолянските училища е на едно добро равнище.

благодаря Ви за въпроса и за Вашата ангажираност. Днес, когато в редица населени места имаме училищни сгради, които не се използват, това, че имаме естествен прираст на населението и недостиг на училищни стаи в едно село, може само да ни радва и да ни прави по-ангажирани да осигурим възможности за Да, имаме множество потребности в образователната система, свързани с материалната база. Тогава, когато тези потребности са свързани с невъзможност да се провежда учебният процес, сме поглеждали винаги приоритетно. Изначално планираните средства по бюджета на Министерството на образованието са малко. Те са малко над два милиона и половина за близо 350 второстепенни разпоредители с бюджет, без висшите училища и Българска академия на науките. Те не позволяват да се посрещнат всички потребности за капиталови разходи дори в системата на Министерството, като първостепенен разпоредител, а още по-малко в цялата система на общинското образование. Въпреки това Министерството, когато е имало възможност от остатъци, или въобще когато държавният бюджет е имал възможност, са предоставени допълнителни средства за изграждане дори на нови училища. Последните години бяха открити няколко изцяло нови училищни сгради с помощта на държавния бюджет. За детските градини са още повече. Ние ще потърсим такава възможност. Аз проведох разговор с кмета на общината, очаквам от него инвестиционен проект, подробни количествено-стойностни сметки, които да ни дадат информация за необходимите средства. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Госпожо Янкова, заповядайте за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Аз зная, че Вие сте пестелив на обещанията, но когато направите анонс за бъдещо решение, това означава, че ще имаме възможност да достроим училището. Според мен в Родопите, в едно живо село да се направи построяване на още четири стаи, мисля, че това е е една инвестиция в родопските деца, в бъдещето на България, защото децата от село Касъка заслужват да бъдат в модерни училища. Искам да Ви информирам, че само в предучилищна възраст сега ще бъдат 34 деца, което е добра новина. Заедно с това, това лято те имат прекрасни инициативи, организират библиотеки на открито, търсят своята образованост и имат своята любов към образователния процес.

в разговор и диалог, който правите в самия Министерски съвет, да намерим необходимите средства и тези средства да бъдат дадени действително това училище да бъде модернизирано. Очаквам да го направите и разчитам, че това ще бъде действително добра инвестиция на българското правителство за децата в Родопите, за българските деца. Благодаря Ви, уважаема госпожо Янкова. Дано има повече такива населени места, като Касъка. Продължаваме към следващият въпрос. Той е от народния представител Веска Ненчева относно условията и реда на допълнително финансиране на средищните детски

за приемането на списък на средищните училища в Република България, определянето на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемането на финансови правила за разходване на средства за допълнителното финансиране, за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища. Постановление № 128 на Министерския съвет определя само критериите за включване в Списъка на средищните детски градини и училища. В него не се предвижда допълнително финансиране, осигурявано досега, съгласно чл. 3, ал. 2 на Постановление № 84 на Министерския съвет за целодневната организация на учебния ден и за столовото хранене за учениците от първи до осми клас в размер на 544 лв. за едно дете за бюджетната година. Съгласно чл. 5, ал. 3 на Постановление № 128 на Министерския съвет със заповед на директора на детската градина или училището, или кмета на общината се определят лица за придружаване на деца и ученици от първи до четвърти клас В Постановлението обаче не се определят никакви изисквания към придружителите на пътуващите деца и ученици, нито пък реда и правилата, по които техният труд ще бъде заплащан. След тревожни разговори с директори на училища, учители и родители включително, моля да ми отговорите: отпада ли допълнителното финансиране за средищните училища, предвиждано досега в Постановление № 84 на Министерския съвет от 6 от 6 април 2009 г.? Как ще се осигуряват финансово дейностите на средищните училища, произтичащи от специфичните им функции? Как ще бъде осигурявана безопасността на децата при ежедневните пътувания? Как и от кого ще бъде заплащан трудът на придружителите на децата и с какви средства ще става това? ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ненчева. Министър Вълчев, заповядайте за отговор. добре. Да, така е, с отмененото Постановление № 84 от 2009 г. се уреждаха и финансовите правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване на обучението на пътуващите ученици. влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование финансирането и статутът на средищните училища се уредиха на законово ниво, поради което не се налагаше регламентирането им в отделен акт на Министерския съвет. Законът предвижда Министерския съвет да приеме единствено списък на средищните училища и детските градини,

в Закона. Влизането в сила на целодневната организация от първи до седми клас е въведено за всички училища, като отпадна необходимостта от нарочна разпоредба за финансиране на целодневната организация до средищните училища. За 2017 г. нормативът за целодневна организация

Няма промяна в начина за осигуряване на средствата от държавния бюджет за безплатен транспорт на пътуващи ученици от населените места на територията на общината или на съседни общини, в които няма училище. Редът и условията за безплатен транспорт са определени с наредба, приета с Постановление № 153, от 2015 г. на Министерския съвет. Положителна стъпка в посока подобряване на достъпа до образование е въведена със Закона за предучилищното и училищното образование, като е разширено правото на безплатен транспорт за учениците в гимназиален етап – след навършване на 16 години. Безплатните превози на децата и учениците се организират от общината по местонахождение на училището или детската градина, или от училищата и детските градини, когато им е делегирано това право. С получените средства за безплатен транспорт на децата и учениците може да се извършат и разходи за персонал, в това число и за придружаващите лица. За по-голяма част от случаите такава организация вече е създадена, като придружители на пътуващите деца и ученици не са външни за училището, а тази дейност се налага да се възлага на лица от персонала, в рамките на работното им време. Досегашната уредба в Постановление № което визирахме, беше, защото финансирането на целодневната организация стартира само в средищните училища, а впоследствие тази мярка беше разпространена върху всички ученици до седми клас във всички училища.

беше заличена тази разлика между средищни и други училища. Когато се актуализират разходните стандарти, ние актуализираме и норматива за целодневна организация и в предвид на това, че основната част от средствата в него са за възнаграждение на възпитателя. Сега всички нормативи и стандарти нормативно сме ги събрали в това решение на Министерския съвет, с което се определят стандартите за делегираните от делегираните от държавата дейности, така че продължава финансирането на средищните училища за целодневната организация на учебния ден. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Имате думата, уважаема госпожо Ненчева за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Аз ще предам този отговор, той е доста успокоителен относно финансирането на дейността за средищните училища и детски градини. Но остава неясен въпросът относно придружителите на пътуванията на децата, тъй като към този момент придружителите обикновено са учителите, които преподават в това училище. Вие сами разбирате, че тази дейност се случва извън работното им време, тоест би трябвало или в повечето случаи те да тръгват един час преди започване на учебните занятия, за да придружат учениците, и после един час, след като свършат учебните занятия. Това е доста притеснително, защото е допълнително натоварване за учителите. Трябва да има яснота в някакви законови разпоредби за цялата тази процедура. Сега ще се възползвам от правото си на един допълнителен въпрос. Преди месец зададохме въпрос, който беше свързан с Наредбата за приобщаващо образование. Тогава ни обещахте в тази зала, че ще има нова такава до края на месец юли. Какъв е Вашият отговор?

По отношение на придружителите най-добре е това да бъдат учителите, педагогическите специалисти, защото носят отговорност за децата, работят с тези деца ежедневно, познават ги. Това предполага допълнително натоварване и то много често е вменено на съответните възпитатели. През зимата,

също пътуват и може би трябва да проверим как е уредено това в различните средищни училища, за да видим дали това не е свързано с не е свързано с допълнително заплащане. По отношение на Наредбата за приобщаващото образование – днес проверих

Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Последният въпрос към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев ще бъде зададен от народния представител Джейхан Ибрямов относно физическа агресия и нацистки поздрав от страна на ученик към учител. Имате думата, уважаеми господин Ибрямов. ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Господин Председател, благодаря. Колеги! Господин Министър, моят въпрос е относно физическа агресия и нацистки поздрав от страна на ученик към учител. На 20 юни госпожа Николова,